Отже, готові зареєструватись? Прошу народних депутатів України провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

Зареєстровано 343 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашого колеги Сергія Висоцького. Привітаємо нашого колегу. І також хочу повідомити, що в суботу після важкої хвороби пішов з життя видатний українець, автор Акту проголошення незалежності України, український дисидент, народний депутат багатьох скликань, Герой України Левко Григорович Лук'яненко. Великий біль і велика втрата для нас усіх. Закликаю вшанувати пам'ять Левка Григоровича у цій сесійній залі, де він провів багато років, хвилиною мовчання.

Дякую. Вічна пам'ять і вічна слава Левку Григоровичу. Колеги, я хочу нагадати, що у вівторок ми розпочинаємо день з виступів від депутатських фракцій і груп. Також хочу нагадати, що сьогодні у нас ключовий блок – це блок питань аграрної політики, як це і було передбачено ще з минулого тижня

зараз я прошу фракції і групи приготуватись до запису для виступів від фракцій і груп. Регламентом передбачено 30 хвилин. Чи усі готові до запису? Прошу провести запис.

Від "Народного фронту" до слова запрошується Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт". Будь ласка. Вітаю, колеги. Останній пленарний тиждень восьмої сесії. Можна сказати, що ці 6 місяців були для українського парламенту напруженими, але продуктивними. як би хтось не пророкував політичні кризи чи позачергові вибори, парламент працює і приймає такі важливі закони. Ми продовжимо курс небувалих позитивних перетворень в країні. Найголовніше. Ми ухвалили важливі безпекові закони, Закон про тимчасово окуповані території, він визнає дату початку збройної агресії Росії, факт окупації Криму і Донбасу, а відтак передбачає політичну і матеріальну відповідальність Москви за злочини проти України та українців. На цій сесії ухвалено Закон "Про національну безпеку". Ми ще раз підтвердили перед нашими західними партнерами, що неухильно виконуємо свої домовленості з НАТО. Наші прагнення набути членство в альянсі підсилюються конкретними справами. Українці захищають від ворога не лише Україну, а і Європу. Тут треба віддати належне усім нашим хлопцям і дівчатам, які щодня гідно боронять рідну землю. Ми з нуля відновлюємо сильну армію і тут є велика заслуга парламенту. Це незмінний пріоритет фракції "Народний фронт". Пам'ятаємо, тільки в умовах належної оборони нашої держави є сенс говорити про все інше. Україна прагне в НАТО. "Народний фронт" закликає Президента триматися цього курсу і оголосити про такі наміри України на саміті НАТО. Цей курс не має альтернативи. Тепер щодо конкретної законодавчої роботи на ці останні дні. "Народний фронт" наголошує на якнайшвидшому призначенні Центрвиборчкому. Питання про його оновлення не дискутується: ми за оновлення складу ЦВК, тому що до президентських, а потім парламентських чергових виборів маємо підійти вже з легітимним, працездатним ЦВК. До того ж у нас зависли вибори в деяких ОТГ. Тому ще раз наголошую, склад ЦВК треба оновлювати і не зволікати. "Народний фронт" підтримує вимогу про представництво всіх фракцій і груп у складі ЦВК. Це відповідає принципам Парламентської асамблеї Ради Європи. І це необхідно зробити, щоб уникнути пропагандистських маніпуляцій, особливо в іноземних засобах масової інформації, щоб потім з телеефірів ніхто не говорив, що вибори нелегітимні, недемократичні, бо проведені ЦВК, яка обрана в недемократичний і непрозорий спосіб. Так, діюче виборче законодавство не передбачає такого квотного представництва, але і не забороняє його. "Народний фронт" завжди стояв і стоятиме на засаді проведення вільних демократичних виборів в Україні. "Народний фронт" також підтримує пропозицію наших міжнародних партнерів про внесення правки в Закон про антикорупційний суд щодо підсудності справ, спрямованих в інші суди до моменту створення антикорупційного суду. Ми голосуватимемо за цю поправку. Наостанок. Закликаю народних депутатів до роботи. Минулого тижня ми показали, що парламент є основою демократичної влади в Україні. Ми доведемо це сьогодні, цього тижня, наступної сесії і так аж до чергових виборів в парламент восени 2019 року. Попереду у нас великі плани, багато роботи. Так само парламент виступатиме гарантом політичної стабільності у конкурентній боротьбі президентської кампанії, яка вже зараз обіцяє бути емоційною та напруженою і водночас цікавою. Тому колеги, набираємося терпіння, вся Україна дивиться на нас з надією, чекає від парламенту ефективної роботи і відповідальності у цей… Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Сергія Соболєва від фракції об'єднання "Батьківщина". 10:11:29 СОБОЛЄВ С.В. Смерть Левка Григоровича Лук'яненка – це підведення підсумку цілої епохи. Епохи шестидесятників, епохи тих людей, які фактично робили незалежність України близькою і неминучою. Я особисто дуже добре пам'ятаю Левка Григоровича, коли в 1990 році, в приміщенні Спілки письменників зібралися всі ті, хто називали себе Народною радою на альтернативу комуністичній більшості, 239. І я дуже добре пам'ятаю перший виступ цієї унікальної особи, коли всі знали, людина, яка була приречена комуністичним режимом на розстріл, людина, яка замість цього отримала чверть віку таборів, висловлювалась за те, що ми повинні всі разом будувати незалежну Україну. Я думаю, що це є свята постать, яка залишила після себе унікальний слід і в історії епохи України, і в історії цього парламенту. Те, що очікує наш парламент і парламентаризм в ці найближчі місяці, те випробування, яке нам зараз спробують підсунути під виглядом незалежних і чесних виборів через нав'язування абсолютно контрольованої більшості в Центральній виборчій комісії, для нашої фракції є неприйнятним. Для нас взагалі звучить дивним, коли фракція більшості, яка носить ім'я Президента, заявляє про те, що вона покидає сесійну залу і не буде приймати участь в роботі парламенту до тих пір, поки незаконне рішення по ЦВК не буде ухвалено. Наша фракція заявляє, до тих пір, поки Президент Порошенко не внесе 13 кандидатур на 13 вакансій, наша фракція не буде голосувати ні за яке інше рішення стосовно Центральної виборчої комісії, бо це є профанація, це є фальсифікація наступних виборів. І я взагалі не уявляю, навіщо Президенту країни контролювати три чверті Центральної виборчої комісії, якщо він хоче чесних, прозорих виборів, а не тих підтасовок, які робилися під час епохи Януковича. Я думаю, що тільки 13 осіб, які будуть дійсно подані, як незалежні, незаангажовані люди, зможуть провести чесні і прозорі вибори в Україні. Дякую. Дякую вам. І я запрошую до слова від "Волі народу" народного депутата Шахова. Група "Воля народу", Сергій Шахов. Депутатська група "Воля народу" застерігає від бажання під будь-яким соусом заблокувати роботу в парламентському засіданні, будь-то депутатська недоторканність, від якої людей вже нудить, або ще якась дурня. У разі, що сьогодні у депутатських головах не покращення життя українців, а власний відпочинок або майбутні вибори. Але, якщо хтось схоче заблокувати роботу парламенту, то аграрії, чорнобильці, шахтарі, пенсіонери-переселенці заблокують аеропорти та приватні літаки. Ми з вами не маємо право на відпочинок поки прості українці місяцями сидять без заробітної плати та пенсій, поки в державі йде війна, поки хлопці гинуть в окопах, поки держава в депресії та руйнації. 2,5 мільярди гривень боргу перед шахтарями, немає соціальних виплат чорнобильцям, пенсіонери, переселенці кинуті напризволяще і також не отримують пенсій – це ганьба сьогоднішньому уряду! І це при тому, що Державна служба статистики нібито фіксує збільшення доходів населення на третину. Не треба тішити себе ілюзіями: бідні біднішають, а олігархи як грабували українських народ, так і грабують. Депутатська група "Воля народу" вимагає від уряду підняти мінімальну заробітну плату до обіцяних 4 тисячі 200 гривень та погасити борги перед населенням. А то, як платити по послугам ЖКГ, піднімати тарифи на проїзд, піднімати ціни на газ, то з українців зривають три шкури, викидаючи з квартир за борги; а як самим виплатити борги людям, то отримайте кукиш. Уряд не має права переглядати субсидії і залишати без допомоги 1,5 мільярдів українців. Вітер, який блукає в кишенях українців, зірве зірве сьогодні з влади дах. Люди забирають гроші з банків, за перший квартал мінус 3,3 відсотки, бо немає за що жити, немає за що ховати тих, хто голодує. А уряд тим часом банкрутує прибуткові підприємства – "Укрпошту", скорочує поштові відділення на селах, піднімає тарифи для друкованих видань. Також скорочує на цілу тисячу відділень "Ощадбанку" в той час, коли треба навпаки підтримати державні підприємства. Бюджет України дефіцитний, а уряд через більше більше двох років свого існування побачив дірку через контрабанду у 100 мільярдів. Невже цієї діри не було рік тому? Депутатська група "Воля народу" вимагає від уряду системної боротьби з контрабандою. Колеги, у нас на цьому тижні важливі питання аграрні, важливі питання екологічні, економічні та питання чорнобильців та шахтарів, які повинні отримати свої гроші. "Воля народу" закликає підтримати аграріїв, підтримати екологічне питання, підтримати чорнобильців та шахтарів, які заслуговують на свою зарплату та пенсію. Вибачте – наболіло! Дякую. Запрошую до слова від "Блоку Петра Порошенка" голову фракції Артура Герасимова. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні виборці! Передусім від імені фракції "Блок Петра Порошенка" висловлюю найщиріші співчуття родині і близьким Героя України Левка Лук'яненка. Не стало видатного українця, автора Акту проголошення незалежності, відданого борця за незалежність України, дисидента, який завжди залишиться для нас прикладом незламності і любові до своєї країни. Неоціненний внесок Левка Лук'яненка в боротьбу за Україну назавжди залишиться в пам'яті нашого народу. Щодо роботи парламенту на цьому пленарному тижні, вважаю необхідним ще раз підтвердити позицію фракції партії "Блок Петра Порошенка": оновлення ЦВК є ключовим завданням Верховної Ради України на сьогодні і має бути вирішеним вже цього тижня. Кожна фракція та група, яка називає себе демократичною, обіцяла своїм виборцям замінити старі кадри Януковича в Центрвиборчкомі. Коли ж справа дійшла до реального голосування, ті самі політики почали шукати штучні причини не оновлювати ЦВК, хоча процедурних перешкод для цього немає. Тому, шановна пані головуюча, просимо оголосити перерву та продовжити термінові консультації з цього питання. Дякую. Запрошую від Радикальної партії Олега Ляшка голову партії народного депутата Олега Ляшка.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці! Моя мета і моєї команди – це сильна країна, відновлення національної економіки і добробут кожної української сім'ї. Без сильної влади, без наведення порядку в Україні, відновлення керованості, припинення анархії досягнення цієї мети неможливе. Центральна виборча комісія, про оновлення якої говорять, це один із елементів для того, щоб були чесні вибори, щоб влада не фальсифікувала результатів. Але це абсолютно недостатньо для того, щоб навести порядок в країні. Ми пропонуємо план, який дасть можливість радикально, радикально почистити це гниле політичне болото, в якому сьогодні смородом цим дихає кожен українець. І ті, хто можуть, рятуються від цього смороду по закордонах, шукаючи там кращої долі. Закон про вибори на новій пропорційній основі, ліквідація корупції на мажоритарні, Закон про процедуру імпічменту Президента України, Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради як реальний інструмент парламентського контролю, новий склад Центральної виборчої комісії, скасування депутатської недоторканності, зміни до Конституції, які прибирають дуалізм у владі, скорочення чисельності депутатів до 250, ліквідація посади Прем'єр-міністра України, скорочення чисельності міністерств до 10-12, відновлення керованості підконтрольність влади народу – от що треба сьогодні українцям. Це ґрунт для економічного зростання, для відновлення країни, щоб вона стала сильною, щоб не були маріонетки, які сьогодні роздирають країну на частини, які проводять волю зовнішніх центрів замість того, щоб проводити волю українського народу. В результаті політики влади сьогодні люди не бачать майбутнього у країні. Ми пропонуємо новий економічний курс, пакет політичних змін, який дасть майбутнє країні, порятує її від анархії, від бардаку, від безвладдя, дасть перспективу кожному українцю заробляти і достойно жити в рідній країні. Я прошу вас, дорогі українці, підтримати цей наш план. Кожен з нас, за винятком невеликої кількості компрадорів продажних, які бачать своє майбутнє по закордонах, кожен з нас бачить майбутнє в рідній країні. Кожен з нас хоче, щоб ми жили достойно в цій країні. Кожен з нас бажає життя нашим дітям найкращого. Моя мета така сама як і ваша – мир в Україні, порядок, добробут кожної української сім'ї, процвітання, відновлення економіки, сильна країна, іншого плану для майбутнього країни просто немає, хто б вам що не брехав. Дякую. Будь ласка, 30 секунд. завершуйте. 10:23:04 ЛЯШКО О.В. І ще, про що хотів сказати. Ви бачили скандал із хорватськими футболістами, який на рівному місці роблять, за те, що вони присвятили свою перемогу нашій країні, яка бореться проти агресії. Давайте ми сьогодні всім залом, всім суспільством підтримаємо Домагоя Віда, Огнена Вукоєвича, якого, до речі, на 15 тисяч доларів оштрафували за те, що сказав: "Слава Україні!". Хлопці, ми бажаємо вам перемоги і в півфіналі. Ми бажаємо команді Хорватії вийти в фінал. Слава Україні! Слава Хорватії! Дякую. Від фракції "Об'єднання "Самопоміч" запрошую до слова народного депутата Альону Бабак. З 1 серпня новий склад енергетичного регулятора планує запустити довгоочікуваний ринок газу. Але оскільки його ідеологом є комісія пана Вовка, то ми очікуємо від цього довговартісний… дороговартісний для споживача експеримент і збагачення монопольних структур: "Нафтогазу України" і власників облгазів. Ще в 2015 році комісія пана Вовка зобов'язала усіх підприємців придбати за власний рахунок пристрій дистанційного зчитування даних з лічильників газу із благою метою, щоб дані про споживання передавалися он-лайн, і постачальник газу цього споживача міг би замовляти щодобово необхідний для цього споживача

на сервер облгазу, який одноосібно нею користується. А постачальник з 7-ї вечора до 7-ї ранку фактично не бачить спожитий своїми споживачами газ, і у разі невідповідності плану і факту в споживанні за цей час усунути небаланс замовлення постачальник не може, адже біржа, яку вибудував пан Вовк, не працює цілодобово, а закривається в 6 годин вечора. За небаланс пан Вовк вигадав для постачальників систему фінансових санкцій, тобто за невідповідність плану і факту незалежні постачальники будуть постійно нести збитки, які або треба буде перекладати на споживача, або йти з ринку. В результати лише облгази як компанії, що мають свої резерви газу на виробничо-технічні потреби, і їхні ж постачальники газу, в тому числі населенню, які замовлятимуть газ за розрахунковими показниками, а не індивідуальними, зможуть використовувати ці резерви для усунення небалансів в межах своєї території обслуговування без фінансових збитків. Тобто посилиться монополія власників газорозподільних мереж і на ринок постачання. Підприємці сьогодні саботують придбання цих дистанційних пристроїв. Вже в декількох областях: Житомирська, Миколаївська, Чернівецька, Хмельницька, Волинська підприємці звернулися до НКРЕКП і депутатів проти такого свавілля, бо люди розуміють, що без жодної користі для них їхніми руками створюється монополія власників газорозподільних мереж через монополізацію і зосередження інформації про споживання в руках облгазів і продовжується на ринок постачання газу, який має бути конкурентним. "Об'єднання "Самопоміч" звертається до регулятора відтермінувати запровадження псевдоринку газу до тих пір, поки не буде надана можливість незалежним постачальникам усувати небаланси замовлень в будь-який момент доби і отримувати он-лайн доступ до лічильників газу своїх споживачів. А до створення такої системи не можна перекладати жодної копійки витрат на споживачів, якими їх же заганятимуть в кабалу до тих постачальників газу, власники яких вже сьогодні монополізували газорозподільні мережі.

Я хочу звернути увагу, що останні кілька років "Партія "Відродження", наша група неодноразово виступала і закликала уряд повернутись обличчям до українського бізнесу, української промисловості, І ми запропонували і внесли в парламент десятки законопроектів, які мають на меті єдину задачу зробити економічне відродження України. Ми пропонували переглянути політику промислову. Законопроект про підтримку промисловості давав би можливість підняти промисловість України, створити мільйон робочих місць мінімум за 2-3 роки. Ми пропонували зміни податкові, які б переглянули всю податкову систему і дали би можливість зробити ковток подиху для нашого українського бізнесу, який би затягнув в Україну сотні, а то й мільярди доларів інвестицій, і зробив би нові робочі місця. Ми б зупинили еміграцію і так далі. Але, на жаль, влада не хоче чути ці пропозиції, вони не розглядаються, на сьогоднішній день – неактуально. Актуальніше, напевно, жити по кредитах, бігати за кредитами з протягнутою рукою по всьому світі. І це є сьогодні політикою уряду. Але ми пропонуємо, розуміємо, що ви не хочете чути розумні пропозиції. Тому пропонуємо повернутись обличчям до людей і в найближчий час хоча б зробити мінімум для людей. Давайте викличемо в парламент главу "Нафтогазу України" і запитаємо, що буде в найближчий час з тарифами. Ви в десятки разів пообіцяли Міжнародному валютному фонду підняти тарифи.

180 мільярдів гривень ви спрямували на державний бюджет з "Нафтогазу", з "Укргазвидобування" через субсидії, ще й в борги населення загнали. для чого ви збираєтесь піднімати тарифи, якщо у вас такі шалені прибутки на цих державних монополіях? Ми вимагаємо закликати сюди главу "Нафтогазу України" і почути звіт до кінця цього тижня, що буде з тарифною політикою, як він бачить можливість зниження тарифів в умовах таких шалених надприбутків у державних органів. І друге. Ми вимагаємо заслухати звіт міністра охорони здоров'я, яка виконує сьогодні, Супрун, про хід так званої реформи, а точніше, як вони її обізвали, трансформації. Це не реформа, це бутафорія медичної реформи. Знищено 800 лікарень. Ніхто не дає відповіді і що буде наступний крок, і що буде зроблено до кінця року і як будуть виплачуватися зарплати. Дякую. Шановні народні депутати, це останні пленарний тиждень сесії. За цей рік, як і за попередні два, парламент не прийняв жодного закону, спрямованого на поліпшення життя громадян України. Жодного кроку не зроблено для досягнення миру, швидше навпаки – суто військова риторика і нездатність до компромісу. Нічого не зроблено для пенсіонерів, переселенців та інших незахищених категорій населення. Якщо порахувати корисні для суспільства рішення парламенту, для їх прийняття вистачило б одного дня. Ми вимагаємо проголосувати цього тижня закони про підтримку шахтарів і переселенців. Ми наполягаємо розглянути нашу Постанову про зниження тарифів. Фракція "Опозиційного блоку" сьогодні не буде голосувати за жодне рішення Ради, поки не будуть розглянуті закони 8362 і 4471. Їх чекають мільйони людей, зокрема і ті шахтарі, що зібралися під стінами Верховної Ради. Особливий цинізм у тому, що заборгованість всім шахтарям України менша ніж премія, яку отримало керівництво "Нафтогазу України" нещодавно, виплативши собі більше 1,5 мільярди гривень. Сьогоднішня влада зайшла у глухий кут. Підтвердження цьому ситуація навколо виборів Центральної виборчої комісії. Спочатку витіснили представників "Опозиційного блоку" із запропонованого складу Центрвиборчкому, а у результаті не змогли поділити між собою місця, таким чином давши старт парламентській кризі. Ми вимагаємо проголосувати за склад ЦВК у відповідності до резолюції ПАРЄ і включити представників "Опозиційного блоку" до складу комісії. А також проголосувати новий Закон про вибори, який зупинить політичну корупцію під час виборчої кампанії. В усіх демократичних країнах криза недовіри вирішується шляхом позачергових виборів. Ми пропонуємо просте і чесне рішення – скласти мандати і призначити перевибори. Якщо залишилась совість і повага до власних громадян, пропоную всім зробити вибір на користь майбутнього України, і почати процес оновлення влади. Дякую за увагу. Дякую. Ми завершили виступи від депутатських фракцій. І відповідно до заяви від двох фракцій – від фракції "Блоку Петра Порошенка" і фракції "Волі народу" – я оголошую перерву на 30 хвилин. Повернемося до зали об 11 годині

Отже, я нагадую, що в нас на розгляді першим стоїть блок питань аграрної політики. Комітет з питань аграрної політики визначив послідовність розгляду законопроектів і, власне, в тій послідовності, в якій визначив комітет, ми і переходимо до розгляду. Першим стоїть проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів (№ 8450). Колеги, першим я поставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. За-67 Рішення не прийняте. І ми переходимо до повної процедури розгляду. Я запрошую до доповіді народного депутата України Бакуменка Олександра Борисовича, автора законопроекту. Будь ласка, пане Олександр. Шановний пане Голово! Шановні колеги! До вашого розгляду пропонується проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів (реєстраційний номер 8450), поданий народними депутатами України Бакуменком, Мірошніченком, Юрчишиним та іншими. Проект закону розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень Регламенту ЄС ЄС № 1169/2011 від 25 жовтня щодо надання споживачам інформації про харчові продукти. Основною метою законопроекту є забезпечення належної поінформованості споживачів щодо харчових продуктів, які вони споживають. Уможливлення здійснює споживачами свідомого вибору, надзвичайно важливе як для забезпечення ефективної конкуренції, так і для підвищення рівня благополуччя споживачів та захід боротьби з такими проблемами сьогодення як ожиріння, гіпертензія, надмірна вага та цукровий діабет. Хотів би наголосити, що представлений до розгляду проект узгоджений з Проектом технічної допомоги ЄС "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні", операторами ринку харчових продуктів, що входять до складу Американської торгівельної палати в України, Європейської Бізнес Асоціації, "Ліги харчових виробників України", всіх національних асоціацій українських, а також Держпродспоживслужбою. Проектом закону забороняється використання інформації, що може ввести споживача в оману. Зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів. З огляду на вищезазначене, важливим аспектом, який врегульовано законопроектом, є забезпечення надання точної достовірної та зрозумілої пересічному громадянину інформації щодо харчових продуктів. Серед основних новел проекту слід відзначити наступні. Встановлення вимог до забезпечення розбірливості інформації, зокрема, до мінімального розміру шрифту, яким надається обов'язкова інформація про харчовий продукт, регламентація вимог щодо надання інформації про алергени, запровадження однакових вимог до надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв'язку, та харчових продуктів, що продаються в магазині. Запровадження вимоги до інформування споживачів про використання при виробництві харчового продукту створених наноматеріалів. Вимога до надання інформації про використання у харчовому продукті рафінованої олії або жирів рослинного походження, зокрема пальмової олії. Надання споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню або розморожуванню. Застосування нового для України підходу до позначення термінів придатності харчового продукту в залежності від того, чи є харчовий продукт швидкопсувним у зв'язку з мікробіологічними властивостями. Окрім інформації, що має бути надана споживачеві в обов'язковому порядку, Регламент 1169 містить вимоги до інформації, що надається операторами ринку харчових продуктів в добровільному порядку, а це така інформація: вона не повинна вводити споживачів в оману, не має бути незрозумілою або заплутаною для споживача, має у разі необхідності базуватися на відповідних наукових даних. Проект закону передбачає комплексне врегулювання всіх питань, пов'язаних з наданням споживачам інформації про харчові продукти. При цьому кількість підзаконних актів, необхідних для впровадження нового підходу до надання інформації для споживачів, є мінімальною. Це – новела цього проекту. Ми його розробили так, як розробляються європейські регламенти. І в його в табличному матеріалі всі параметри, і вони далі не потребують прийняття підзаконних актів на рівні Кабміну, ЦОВВів та міністерств. Від приведення законодавства України у відповідність з нормами законодавства ЄС щодо надання споживачам інформації про харчові продукту виграють всі гравці ринку харчових продуктів. Оператори ринку матимуть уніфіковані правила щодо надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів, що дозволить забезпечити правову визначеність та зменшити адміністративний тягар на операторів ринку, відповідальних за інформацію про харчові продукти. Споживачі харчових продуктів, а це ми з вами, наші діти, наші внуки, до яких належимо всі ми, зможемо обирати для себе такі продукти, які найбільше їм підходять, особливо з міркувань охорони здоров'я, економічних, екологічних, соціальних та етичних міркувань, та матимуть захист від шахрайських та оманних практик. Цей законопроект підтримує представництво ЄС в Україні, всі бізнес-асоціації, всі наші органи, які займаються захистом споживачів. Прошу вас, шановні народні депутати, підтримати законопроект наш за основу. Дякую за увагу. Дякую вам. Прошу провести запис на запитання до доповідача. Будь ласка, прошу включити запис.

я хочу вас запитати, власне, як планує голосувати фракція "Блоку Петра Порошенка" за цей закон, представником якої ви є? Я бачу, що це системний, рамковий, фактично, закон, який буде регулювати нашу харчову галузь. Чи передбачається там перехідний період для того, щоби дотувалася галузь до впровадження нових стандартів, вимог? в мене також питання, хто буде, чи будуть готові контролюючі наші органи належним чином виконувати цей закон і контролювати якість харчових продуктів, і щоб не було ризику або зменшився ризик для здоров'я

має всі повноваження, і в цьому законі прописані. Ви сказали дуже правильну річ: цей законопроект готувався два роки великим експертним середовищем, він надважливий для наших, по-перше, євроінтеграційний, а по-друге, він потрібен всім нам, тим споживачам продуктів харчування, які ми кожен день сьогодні з вами покупаємо. І третє питання. Вимоги підвищені за безпеку і якість, і підвищені системи штрафів для тих фальсифікаторів, які будуть займатися на цьому ринку. Спасибі вам.

Насамперед я також думаю, що ми повинні все-таки даний законопроект прийняти тут одноголосно, тому що повинні ми вже все зробити, щоб все-таки ми харчувалися якісною продукцією. Але я хотів би, насамперед, запитати слідуюче. Це перше – це чи пов'язані законопроекти про заборону пальмової олії і даний законопроект частково? І друге – які передбачаються санкції проти тих, хто буде порушувати оці всі вимоги, які ставляться в даному законопроекті? Тому що це досить-досить важливо, якщо вони будуть наказані, ті, хто будуть порушувати, насамперед, це і маркування продукції, і інші питання. Це буде наш законопроект тоді... не буде такий, дійсно,

коли той виробник, який виробляє продукцію, указує, маркує її і указує, що в цьому продукті є олія рафінована або пальмова олія, і це споживач буде бачити, і має змогу або купувати його, або не покупати – це по-перше. Друге. Зростає... різко зросли штрафні санкції за те, що коли буде фальсифіковано продукт, - в рази. І Держпродслужба буде мати нагоду штрафувати, значно більший штраф, ніж він був раніше, з тих виробників, які вводять в оману нас з вами як споживачів

Шановний Олександр Борисович, я вам хочу задати запитання, яке стосується не тільки суті цього закону, а взагалі повністю агарного боку. Також це запитання, воно має відношення і до всіх парламентарів, і до нашого шановного Голови парламенту. Шановні, ми дуже довго йшли до блоку аграрних питань, нарешті дійшли. Аграрні питання для нашої країни вкрай важливі. Що ми бачимо? За скорочену процедуру проголосувало 60 чоловік. Це означає, що зараз блок аграрних питань буде провалений. Що ми робимо взагалі, шановні?! Ми зараз їх провалимо. Я прошу знайти вихід. Тоді, коли буде присутній парламент, і тоді розглядати. Да, їх треба розглянути сьогодні, але давайте знайдемо вихід, іначе ми провалимо аграрне питання. Дякую. є частина надзвичайно важливих євроінтеграційних наших зобов'язань. Вони потрібні Україні, по-перше. Є законопроекти земельні, які реально впроваджують земельну реформу. У мене є велика надія, що тут не буде ніякої політичної, але я прошу всіх народних депутатів: цей аграрний день надзвичайно важливий, комітет працював 2,5 роки над цими законопроектами, і прошу вас всіх підтримати їх.

Тому спасибі за запитання. Я надіюся на те, що ми всі проголосуємо наші законопроекти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Борисович. І я запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Юрчишина Петра Васильовича. Пане Петро, будь ласка. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується проект Закону України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, поданий народними депутатами України Бакуменком, Мірошніченком, Юрчишиним та Іоновою. Проект закону встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту громадян та задоволення їх соціальних та економічних інтересів. Загальні принципи та вимоги до інформації про харчові продукти, зокрема стосовно маркування харчових продуктів, а також обов'язків операторів ринку з доведенням цієї інформації до інших операторів ринку та до споживачів. Дія проекту закону поширюється на операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня діяльність підпадає під вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти. Харчові продукти призначені для кінцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що реалізуються в громадському харчуванні та харчовими продуктами, що постачаються громадському харчуванню. Реалізація положень проекту закону дозволить створити результативний механізм інформування споживачів стосовно харчових продуктів, їх складу, поживної цінності, способу споживання, зменшити навантаження на операторів ринку шляхом систематизації положень законодавства щодо вимог до інформації про харчові продукти в одному законі, гармонізованому із законодавством Європейського Союзу. Хочу зазначити, що прийняття цього законопроекту дозволить запровадити вимоги щодо надання точної, достовірної, зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти. Проаналізувавши законопроект, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами в першому читанні проект Закону України 8450 прийняти за основу. І дякую вам за увагу. Дякую вам. Зараз запитання до співдоповідача. Прошу провести запис.

подумаємо, як проголосувати за ці законопроекти. У нас просто зараз немає людей, а законопроекти всі дуже важливі. Дякую. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Андрій Володимирович, хотів звернутися до вас. Ви знаєте важливість цього законопроекту. І хотів би, щоб ми з розумінням поставилися, оскільки зараз йде прощання з Левком Лук'яненком, і багато депутатів поїхали на прощання. І поставити цей закон не на голосування, а хоча б на рейтингове, щоб ми сьогодні його не завалили. І у мене питання до доповідача. Скажіть, будь ласка, от, євроінтеграційний закон. Нам сьогодні потрібна повністю інформація про продукти, про виробництво цих продуктів, про те, які вони містять інгредієнти і так далі, для того, щоб захистити споживача. І щоб ніхто, скажімо, не порушував законодавство у сфері надання правдивої інформації. Як це буде стосуватися одноосібних господарств? Більшість сьогодні продовольчої продукції, яку купляють люди, виробляється саме в одноосібних селянських господарствах. Як це буде впливати на них, саме ця простежуваність, що вони мають надавати задля того, щоб продавати свою продукцію на легальному, Дякую. Незалежно від того, який споживач – великий чи малий – він виготовляє продукцію, він зобов'язаний, виробник, він зобов'язаний розмістити на тому чи іншому продукті інформацію щодо цінності і важливості цього продукту, щоб споживач міг його прочитати, побачити своїми очима, що він купляє. Дякую вам. І, пане Вадим, хочу наголосити, що ми орієнтовно в 11:45 вийдемо на голосування, орієнтовно. На той момент я дуже прошу, щоб і ви зорганізували фракцію на голосування. І я впевнений, що зал змобілізується і ми зможемо вийти на позитивне голосування.

Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Звичайно, дуже хотілося б, щоб ми даний законопроект прийняли, тому що все-таки здоров'я наших людей – це питання номер один. І чим менше ми будемо витрачати коштів на лікування у зв'язку з тим, що будемо споживати органічні продукти, це буде дуже великий плюс нам. Але я хотів би запитати єдине: на комітеті чи ви розглядали, яка різниця у ціні органічної продукції і продукції, яку зараз виробляють сільськогосподарські виробники? Чи є така дуже вагома різниця? Тому що, якщо буде 20 це дуже мало. І друге. Чи будуть (ви розглядали на комітеті) зекономлені кошти на медикаментах, якщо ми будемо тільки споживати продукцію органічну, і приблизно яка сума? Дякую. Дякую, пане Іване. Даний законопроект розглядався на підкомітеті і на комітеті. Всі одноголосно підтримали саму ідею законопроекту, тому що якісне харчування – це здоров'я людини. Чим Чим краще будемо ми виготовляти і якісніший продукт, тим більше буде краще здоров'я людини, а, звісно, і менше буде потребувати ліків сама людина.

І враховуючи, що 60 відсотків тривалості життя залежить саме від того, що ми п'ємо і що ми їмо, я закликаю всіх підтримати даний законопроект. І, власне, запитання. Звісно, добре, якщо всі виробники начнуть писати на своїй продукції про склад. Але чи ви планували далі разом з урядом кроки про популяризацію і пропаганду серед українського населення, що саме треба їсти і чого неможна їсти. які годують своїх дітей трансжирами або газованою водою на барвниках, то, чесно кажучи, розумієш, що тут основне якраз популяризація серед населення, чого категорично не можна їсти, як це відбувається в західних розвинених країнах. Дякую. Дякую. Саме з набуттям, а саме коли цей закон вступить в силу, наш споживач буде захищений від того, що заборонено буде використовувати, а саме лікувальні, оздоровчі напрямки на цьому за… на цьому продукті. І в нас є Держпродспоживслужба, яка чітко відстежує з лану до столу і від ферми до ложечки, як виготовляється той чи інший харчовий продукт. Дякую вам за співдоповідь. Зараз, колеги, виступи від фракцій і груп. Я прошу усіх, хто має бажання взяти участь в обговоренні законопроекту від фракцій і груп, взяти участь в записі. Прошу провести запис.

Будь ласка, до слова запрошується пан Мірошніченко. З місця буде доповідати. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Законопроект дуже важливий, на жаль, ми до нього дуже довго йшли, його треба приймати, це наше зобов'язання перед Європейським Союзом. Законопроект стосується кожної людини в нашій країні, кожного споживача. І приймати його зараз треба. На жаль, я не знаю, чи вистачить у нас голосів, тому давайте не втрачати час. Фракція "Самопоміч" буде підтримувати даний законопроект. Дякую. Дякуємо вам. Будь ласка, група "Воля народу". Позицію групи представить народний депутат Сергій Шахов з місця, будь ласка. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги! Харчова промисловість, аграрний сектор – це важливі закони саме в цьому блоці. І "Наш край" буде підтримувати цей законопроект. Ми повинні показати Європі та всьому світу, що не тільки Кабмін може підвищувати тарифи, підвищувати проїзд в транспорті, не платити шахтарям зарплату або чорнобильцям пільги. Ми повинні сьогодні підтримувати аграрний комплекс, який годує сьогодні український народ, піднімає економічну складову нашої держави. "Наш край" буде голосувати "за", незалежно від яких політичних сил подавали цей законопроект і розробляли саме цю реформу в аграрному секторі. Будь ласка, позицію Радикальної партії, цієї фракції, представить Ігор Мосійчук. Прошу вас. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Сумно. Сумно дивитись на цей зал. Я думаю, що українські селяни і аграрії, коли зараз дивляться трансляцію роботи парламенту, вони вже не плачуть, у них стискаються руки, і думаю, що з вилами, косами, і виникає бажання прийти і розказати цій владі все, що вони думають про неї. Що стосується законопроекту. Законопроект дуже правильний, дійсно, потрібно маркувати продукцію харчової промисловості. Але в той же час в мене виникає питання: про яке маркування продукції з вмістом пальмової олії може йти мова? Я закликаю комітет якнайшвидше розглянути і підготувати на початок осені розгляд законопроекту Радикальної партії Олега Ляшка про заборону пальмової олії повністю. Її не маркувати, а забороняти необхідно. І досить труїти українців. Щодо маркування. Дійсно, треба маркувати. І зараз от ходять тут по парламентській залі, починають говорити: а давайте ми пальмову олію в харчовій промисловості, в молочній – заборонимо, а в кондитерській забороняти не будемо. То я хотів би сказати, що досить вилизувати головному кондитеру країни і досить труїти українців, рошенки так само мають бути без пальмової олії, так як і всі інші продукти харчування. І тепер найголовніше. Ми можемо прийняти зараз безліч законів, самих чудових: про маркування, про заборону і тому подібне. Але допоки в країні панувати хаос, анархія і безвідповідальність, нічого не буде. Ви ліквідували санстанцію, уряд ліквідував, труяться діти. Тільки за останні два тижня два випадки у Київській області масового отруєння дітей, бо ніхто не контролює якість продукції, і від будете ви її маркувати чи не будете, якість не покращиться. Тому разом з маркуванням треба відновлювати контроль над продуктами харчування. Досить труїти українців, треба подолати хаос, анархію, безвідповідальність. І Радикальна партія Олега Ляшка стоїть саме на цьому, Ми виступали і виступаємо за наведення порядку в країні, а порядок починається, в тому числі з того, що влада дозволяє і годує чим українців. Слава Україні! Будь ласка, позицію "Блоку Петра Порошенка" представить народний депутат Сергій Хлань. Запрошую вас до слова. 11:33:54 ХЛАНЬ С.В. Сергій Хлань, 185 виборчий округ, Херсонщина, "Блок Петра Порошенка". Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо найважливіший закон – проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Цей законопроект пропонує уніфікувати правила щодо надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів, зменшити адміністративний тягар на операторів ринку, відповідальних за інформацію про харчові продукти. Також встановлюються загальні положення щодо маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватись на всі харчові продукти або на певні їх категорії. Законопроект вирішує питання, пов'язане з маркуванням м'ясної продукції та продукції тваринного походження, з замороженням та подальшим розмороженням певних харчових продуктів, алкогольних напоїв, а також з дитячим харчуванням, зокрема, щодо вмісту глютену. Тому прошу, шановні колеги народні депутати, підтримати ініціативу та проголосувати за законопроект 8450 за основу. Цей законопроект є напрацюванням всього колективу агарного комітету. Він підтримується фракцією "Блок Петра Порошенка". "Блок Петра Порошенка" буде голосувати "за". Це один з найважливіших законів аграрного сектору. Дякую за увагу. Прошу підтримати.

Шановні колеги, в дійсності законопроект в принципі має місце бути і ми, мабуть, повинні сьогодні його проголосувати. Але я хотів би звернути увагу на декілька речей, зокрема, на ті зауваження, які які нам вносить Науково-експертне управління, зокрема, стосовно змін до частини шостої статті 37, потім закону… до статті 50 основного закону. Там є цілий ряд зауважень, які в дійсності потрібно врахувати, якщо сьогодні цей законопроект буде проголосований в першому читанні, я хотів би, щоб ми в обов'язковому порядку ці зауваження врахували. Але разом з тим, я бачу у нас сьогодні в залі є присутній голова Держспоживслужби Володимир Лапа, я хотів би звернутися до нього. І з такими не те, що зауваженнями, а з такими пропозиціями, які необхідно врахувати, і хотів би від комітету як голова підкомітету з питань технічного регулювання, погодивши це питання, сьогодні ми будемо розглядати це на комітеті у нас, запросити пана Лапу до нас для звіту в комітет. Чому? У нас є велика проблема, це не до кінця є проблемою, мабуть, самої споживслужби, але є проблема стосовно ринкового нагляду, стосовно перевірок саме під час виявлення отаких в дійсності неякісних продуктів, в тому числі і порушень стосовно маркування, надписів і тому подібне. Ми розуміємо, що сьогодні у зв'язку з мораторієм десь ми щось не можемо перевірити, і ми не можемо вплинути на те чи інше підприємство чи тих чи інших порушників відповідних законодавчих

щоб їх можна було реалізовувати. Тому що сьогодні, проголосувавши цей законопроект, ви знову нічого не зможете зробити. Ви не зможете наказати те чи інше підприємство, яке не буде маркувати відповідно до певних стандартів і норм, тому що в Україні це на сьогоднішній день є проблема. Звичайно, ми розуміємо, що коли виробник везе відповідний товар, а я надіюсь, що угода з АСАА буде у нас підписана, і коли ми веземо цей товар в Європу, то ми розуміємо, що він буде в дійсності маркувати і робити відповідні… продукцію відповідно до європейських норм. В цьому є переваги, в цьому є плюси, але на Україні, на жаль, поки це до кінця не працює. І мій колега попередній згадав про… недарма він згадав про отруєння наших дітей, і це масові зараз у нас такі випадки, на жаль. Мені здається, тут потрібно більше включатися в серйозні ці механізми з боку контролю, ринкового нагляду, перевірки саме неякісної продукції і недобросовісних виробників, тому що вони, фактично, псують імідж нормальним,

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". "Батьківщина", звичайно, підтримує законопроект 8450. Але, колеги, хотілось би, щоб ми з вами підходили системно до вирішення питань. Харків, Черкаси – отруєння дітей молоком. Скажіть, будь ласка, де взагалі виробляється молоко? Так, молоко, 70 відсотків – в домогосподарствах або в одноосібних господарствах. Як цей закон врегулює питання, що у нас буде створений товаровиробник? А одноосібні селянські господарства не є товаровиробниками. Як цей закон врегулює те, що вони зайдуть в легальний обіг, в легальний аграрний обіг продукції? Як цей закон дасть їм можливість робити більш якісну і безпечну продукцію? Несистемно. Я ще раз хотів сказати, нам потрібно спочатку створити товаровиробника – це Закон 6490, де ми дамо можливість тим, хто буде виробляти, хоче легально займатися виробництвом агарної продукції, вирощуванням, переробкою і так далі, зайти безпосередньо безпосередньо в легальний обіг цієї продукції і відповідати за якість і безпечність. Тоді у нас не буде ні Харкова, ні Черкас, тоді ми можемо звітувати перед нашими європейськими колегами і писати маркировку відповідної продукції. Як ми можемо писати маркировку, коли продукція виробляється в одноосібних господарствах? Там, з однієї сторони, є доїльні апарати, є холодильне обладнання, є кооперативи, а з іншої – немає. Що ми будемо писати? Будемо знову вводити в оману наших споживачів або тих, хто буде споживати ці продукти? Тому системно – 6490. Наступне, колеги, а кому потрібна держпідтримка? Ну, напевно, держпідтримка потрібна тим, хто тільки встає на ноги, хто тільки розпочинає власний бізнес, хто хоче залучити або не може залучити дешеві кредити. Ми з вами голосуємо правки для того, щоби дати держпідтримку зерновозам і вагонам. Це комерційні проекти, ці машинобудівники можуть залучити дешеві кредити з IPO і робити відповідно кількість вагонів для нашого агарного сектору. Ну, хто дає туди державну підтримку? А що відбувається із сільгоспкооперацією? Колеги, в нас сьогодні не працює Закон про сільгоспкооперацію, тисяча кооперативів, тільки одиниці працюють і одиниці збувають через сільгоспкооперацію. Нам потрібно розвивати і цей сектор. Тому сьогоднішній порядок денний насичений різноманітними законами, і я просив би, якщо ми мобілізуємося на цей закон, щоби і інші закони відповідні, які системно вирішують проблеми галузі, щоб ми підтримали. Цей закон "Батьківщина" підтримає. Дякую. Шановні колеги, одна фракція, одна група не встигли записатися на виступи. Зараз я надаю слово, будь ласка, позицію "Опозиційного блоку" представить народний депутат Ігор Шурма. І потім пан Кулініч так само представить позицію групи "Відродження". Будь ласка, з місця. Пан Шурма, прошу вас. Дякую. Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо закон, який стосується інформації для споживачів щодо харчових продуктів. На запитання, чи повинні ми знати, допустимо, мати інформацію про харчові продукти – так; чи мусимо ми знати все про товаровиробника – без сумніву, так. Чому цей законопроект є на сьогоднішній день актуальний? А, напевне, тому, що, якщо ми подивимося за статистикою захворюваність і смертність від ботулізму, то, напевне, ми не найдемо більше такої держави ні в Європі, ні в азійському континенті. І це Україна. Ми сьогодні говоримо про те, що у нас дуже несвоєчасно прийшла ліквідація органів санепідслужби. І не дивлячись на те, що справи на сьогоднішній день в судах, ми сьогодні потерпаємо від цього рішення. у мене сумнівів нема. На превеликий жаль, зал сьогодні не мобілізується, в залі людей нема. Я зразу звертаюся до головуючого про те, що сьогодні набрати голоси можна буде тільки шляхом кнопкодавства. Тому просто уважно спостерігати, чи комусь потрібні такі законопроекти, які голосуються з грубим порушенням. Питання сьогодні актуальне, але ми повинні говорити про те, що цей парламент, на превеликий жаль, не спроможний визначати пріоритетність. Про яку пріоритетність ми говоримо на сьогоднішній день? Терміни в законопроекті – це лишень терміни. А давайте подивимося, що сьогодні люди хочуть. А люди, які працюють на шахтах, шахтарі, хочуть отримати законні зароблені гроші на державних шахтах. Їм не платять заробітної плати. І законопроект 8362, на превеликий жаль, сьогодні є не пріоритетом, його в зал не вносять. Сьогодні люди помирають від того, що в лікарнях немає сьогодні ліків, іде системне приниження тих людей, які сьогодні надають медичні послуги. І, на превеликий жаль, не дивлячись на рішення двох комітетів – соціальної політики і охорони здоров'я – в зал не виноситься звіт керівника Міністерства охорони здоров'я про свою роботу. На превеликий жаль, ми мусимо констатувати і те, що на сьогоднішній день цей парламент себе вичерпує, він себе вичерпав. І ми сьогодні мали би зайняти позицію, якщо ми думаємо про Україну, то всі, хто знаходяться сьогодні в залі, а ще їх більше поза межами, сьогодні скласти свої депутатські повноваження. лишилося у нас декілька днів, і ми наголошуємо про необхідність внесення в зал законопроекту 8362 – заробітна плата шахтарів, 5642 – про звіт керівника Міністерства охорони здоров'я. Ми декларуємо про необхідність цих справ, і ми відмовляємося сьогодні голосувати, враховуючи, що вважаємо, що це не є першочергова тема для обговорення. А для вас всіх по-простому скажу: не тратьте, куме, сили, людей в залі нема. Дякую. Дякуємо. І запрошується до виступу народний депутат Кулініч, який представить позицію групи "Відродження" щодо цього законопроекту. 11:45:09 КУЛІНІЧ О.І. Дякую. Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, він у нас іде як євроінтеграційний, власне, як і ряд інших законопроектів, які сьогодні будуть розглядатися в аграрному блоці. Дуже шкода, що велика робота проведена експертами, науковцями, колегами по аграрному комітету, а в залі занадто мало народних депутатів. І це дійсно проблема, тому що ми не можемо сьогодні провалити і цей законопроект, і ряд інших, які йдуть далі. Наприклад, законопроект про органічну продукцію і надзвичайно важливий, який іде далі в блоці аграрному, дуже багато людей працювало. Тому ці законопроекти, вони є євроінтеграційними, ми поступово, аграрним комітетом і, власне, і народними депутатами, які працюють в інших комітетах, адаптуємо наше законодавство і адаптуємо його до європейського. Тому я просив би вас, пані Ірино, поставити на рейтингове голосування, щоб ми не втратили важливий законопроект і цей, і ряд інших, які є в аграрному блоці. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я хотіла би подякувати всім колегам від тих фракцій, які під час виступів зазначили абсолютно справедливо, що цей законопроект належить до сфери виконання Україною Угоди про асоціацію, до євроінтеграційних. І у нас є серйозні дуже зволікання в темпах адаптації нашого законодавства щодо стандартизації в харчовій і переробній промисловості. Саме цього стосується відповідний законопроект. Я зараз оголошую запис ще на обговорення від народних депутатів України. Будь ласка, ми на це виділяємо 15 хвилин. І після цього я дуже прошу повертатись до сесійної зали, щоб ми змогли проголосувати за законопроект. Будь ласка, прошу записатися. Будь ласка, Роман Семенуха. Передає слово пані Романовій. Будь ласка, Ганна Романова, вас запрошується до слова. Шановні колеги! Я хочу нагадати сумну статистику, що Україна займає перше місце за найнижчою тривалістю життя серед всіх країн Європи. Чому помирають українці? Якщо взяти те, що їмо, і те, що ми п'ємо, то це 60 відсотків тривалості життя. Наші українські чоловіки, на жаль, доживають лише до 66 років. І якщо зараз сказати чесно, що змушує українців купувати неякісну продукцію, то це тотальне зубожіння. Навіть якщо ми зараз приймемо цей дуже потрібний законопроект, який підтримує фракція "Самопоміч", то давайте скажемо чесно: все одно українці будуть купувати те, що дешевше. Все одно у селах чоловіки будуть пити дешевий самогон. Все одно жінки будуть змушені купувати для своєї дитини не ту цукерку, там, де дороге какао-масло, а ту цукерку, там, де дешеве масло. Тому я і вся фракція "Самопоміч" виступає за системність. Ми поборемо цю проблему неякісної їжі лише тоді, коли збільшимо соціальні стандарти, лише тоді, коли будемо проводити пропаганду, широку пропаганду, починаючи з дитячих садочків, здорового способу життя. Коли в наших школах ми бачимо неякісні продукти, і те, що вчителі якраз іноді, і директори, допускають, що у школах, у їдальнях продаються дуже некорисні продукти для наших дітей, то, знаєте, казати про те, що зараз лише цим законопроектом ми збільшимо, покращимо культуру споживання, на жаль, неможна. Тому лише збільшення соціальних стандартів, пропаганда здорового способу життя і відповідальність недобросовісних виробників зможуть збільшити тривалість життя українців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Олексій Мушак. І просимо колег, нагадуємо, що варто повертатись до сесійної зали. Будь ласка, пане Олексію. Шановний пане головуючий, шановні колеги! Насправді велике прохання підтримати цей законопроект, він напрацьовувався у комітеті більше півтора року, там є підписантами практично весь комітет. Він складається з 76 сторінок і 25 додатків. І насправді він направлений на те, щоб ми гармонізували своє законодавство із законодавством Європи. І це нам дозволить насправді збільшити експорт. Разом з тим, підтримуючи виступаючих, підтримуючи виступаючих, Андрію Павелку також вітання, він сьогодні тільки що прийшов у футболці збірної Хорватії. І насправді це важливо, що коли ми розглядаємо тут свої законопроекти, проти Росії і її агресії борються не тільки українці, а також і хорвати. Тому ще раз: слава Україні і ганьба ФІФА! Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, надається зараз слово народному депутату Заболотному Прошу вас до слова. Дякую за надану можливість висловитися з даного важливого питання. Хочу сказати, шановні колеги, про те,

Майже п'ята частина валової продукції – це теж продукція сільського господарства. І я хочу вам, шановні колеги, нагадати, що у нас сьогодні на ринку продуктів безлад і хаос. І всім вам, це не є секрет, що ми споживаємо майже кожен вид продукції, який або забруднений нітратами, або має інші шкідливі складові, які дуже серйозно впливають на стан здоров'я, особливо старшого покоління і зовсім наших молодих, менших, дітей тобто. Я дуже просив би, шановні колеги, ми бачимо дійсно скільки людей в залі, і ми переживаємо за те, що така важлива праця, яка була дійсно покладена на алтар два роки може сьогодні пропасти і можемо не підтримати, враховуючи те, що мало людей в залі. Хочу ще вам нагадати, що абсолютно правильно сказала наша колега Романова про те, що треба робити інформаційну атака на суспільство адже можна це перемоги безладдя по якості продукції лише організовано за рахунок громадських організацій, за рахунок небайдужості кожного, хто сьогодні живе в Україні і споживає продукти харчування різного виду і різних типів. Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, надзвичайно важко ми працювали над ним, декілька раз повертали його, просимо вас дуже, підтримайте цей законопроект, він не просто має

І я прошу усіх зайти в зал, прошу усіх з кулуарів зайти в зал. Я проведу, наголошую ще раз, рейтингове голосування. І прошу запросити голів фракцій в зал. Зараз я надаю слово для виступу Барні, якому передав слово Юрик Тарас Зіновійович. Будь ласка, пане Барна, з трибуни. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги! Здорова нація починається із здорових людей, громадян. дуже похвально, що даний законопроект дає можливість ідентифікувати використання трансжирів, зокрема, пальмової олії. Потрібно ще ідентифікувати використання генномодифікованих продуктів. Більше того, нам в перспективі потрібно заборонити їх використання на внутрішньому ринку для наших людей, для наших дітей. Так, ідентифікувати потрібно. Для чого? Для того, щоби легалізувати їх продаж на зовнішньому ринку. Даний законопроект дає можливість розширити експорт сільськогосподарської продукції, але вже в переробленій формі, залишаючи додаткову вартість тільки тут, у нас, на Україні, даючи роботу нашим людям. Але поряд з тим, коли ми говоримо про націю, ми повинні задуматися про здоров'я наших дітей. І тому фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати цей законопроект, як обов'язковий для подальшого розвитку курсу євроінтеграції і розвитку аграрного сектору. Але поряд з тим, я звертаюся до керівництва Верховної Ради, вкотре, внести в порядок денний законопроект щодо організації обов'язкового харчування всіх учнів, всіх класів, у всіх школах України. Зобов'язати органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, разом з батьківськими комітетами, організувати обов'язкове харчування наших дітей якісними продуктами. І більше того, даний законопроект обов'язково буде проголосований, є достатня кількість депутатів, бо коли взяти до уваги про те, що в четвер після обіду кнопкодавством був пропханий законопроект 6518. Дивно, як так сталося. І тому я звертаюся ще раз до Голови Верховної Ради України провести розслідування з даного приводу, як моя карточка без мене могла проголосувати. Раз. І другий момент. Просто виконайте свій обов'язок перед громадськістю, щоб ті кнопкодави, які фактично обмазали лайном європейські цінності парламентаризму, відповіли за свої дії, а той законопроект був грубо сфальшовано голосуванням, відкличте його і поставте на переголосування. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, перед тим, як надати наступному слово, я проводжу рейтингове голосування, потім я надам слово для наступних виступаючих. Отже, колеги, прошу приготуватися до рейтингового голосування. І я прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні, це тільки рейтинг, потім ми продовжимо обговорення, по проекту закону 8450. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні і прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. За-183 Отже, колеги, побачили по фракціям, кого треба запросити в зал, щоб ми після перерви змогли на продуктивне повноцінне голосування. наголошую ще раз, на голосування ми вийдемо буквально 5-10 хвилин після перерви. Зараз я запрошую до слова Ігоря Мосійчука, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Сьогодні вшановуємо річницю з дня народження великого українського пасічника Петра Прокоповича і, мабуть, це символічно, що саме в цей день розглядається блок сільськогосподарських питань. мабуть, пасічники та і всі українці, все українське селянство, спостерігаючи зараз за залом парламенту, думають, повбивали б цих трутнів. Тому що трутні ж насправді! 184 чоловіки в залі з 425, а інші - трутні. А що роблять бджоли з трутнями? Виганяють, виганяють з вулика геть. Вони не потрібні такі трутні. А тепер, якщо говорити почав про бджіл, то я скажу в контексті законопроекту. Труять українських бджіл, труять українську сільгосппродукцію неякісною, несертифікованою хімією, 40 відсотків з якої завозиться взагалі контрабандою. Ніхто нічого не перевіряє, потім діти в таборах і по школах труяться. Хто встановив від чого діти в Черкасах потруїлися? Ніхто. А знаєте чому? Бо хаос, анархія і безвідповідальність. Бо влади немає в країні, влада живе тільки тим, щоб щось вкрасти і постерегти до того, щоб знову вкрасти. Оце політика нинішньої влади. І хаос, анархія і безвідповідальність. Селянин не може знайти не те, що відповідального за те, хто кимось отруївся, а відповідального в районі за будь-що. Держиморд сидять сотні в райдержадміністраціях, а правди знайти ніде неможливо. Саме тому Радикальна партія Олега Ляшка наголошує, що необхідно сконцентрувати увагу на наведенні порядку в країні. І як каже наш лідер, Олег Ляшко, мир, порядок, добробут – ці три слова мають стати заповітом українців для виходу з кризи. З кризи, в яку нас кинула нинішня барижна влада. Саме тому маркування продуктів – це супер, але треба ставити на голосування восени Закон про заборону пальмової олії. Досить наживатись на здоров'ї українців, як молочникам так і кондитерам. Досить годувати отруєними "рошенками" українців. Слава Україні! Отже, колеги. 12 година. Я хочу наголосити, що відразу після перерви я надам слово Заружко, після перерви. Зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. До 12:30 я прошу всіх відразу після перерви прибути в зал, тому що після перерви, буквально за 5-7 хвилин, ми перейдемо до прийняття рішення. Наголошую ще раз: після перерви перше слово для виступу буде мати Заружко о 12:30. Я прошу всіх прибути в зал рівно по завершенню перерви.

прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, Я нагадаю, що ми продовжуємо розгляд проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Зараз іде обговорення від народних депутатів. І я запрошую до слова Заружко. Від трибуни, так? Будь ласка, включіть мікрофон. І прошу усіх заходити у зал. Доброго дня, шановні громадяни України! І доброго дня, шановні колеги! Безумовно, Радикальна партія вважає, що українці мусять вживати якісні продукти. Ми неодноразово це підкреслювали своїми законопроектами, у тому числі законопроектом про заборону пальмової олії, бо ми вважаємо, що кожен українець мусить вживати якісне українське молоко. в країні і інші проблеми, які потрібно негайно вирішувати, в тому числі Радикальна партія неодноразово говорила про проблеми вугледобувної галузі України. підтримуємо шахтарів, всіх шахтарів українських, у тому числі шахтарів державного підприємства "Селидіввугілля" в Донецькій області. Через нашу запеклу боротьбу сьогодні нарешті були виплачені борги за квітень та початок травня. Але цього недостатньо, я запевняю уряд, що Радикальна партія Олега Ляшка підтримувала, підтримує і буде далі підтримувати шахтарів. Ми будемо виборювати своєчасну виплату заробітної плати шахтарям всіх вугледобувних підприємств України. Мені здається, що влада забуває про інші підприємства, коли виплачує якимсь одним. Тому що сьогодні зі мною зв'язалася Яцутка Наталія з Вугледара з шахти "Південнодонбаська", яким не заплатили жодної копійки за квітень та травень. Їх кормлять обіцянками, але грошей в людей немає. В неї на картці 98 копійок. Тільки подумайте про це. Ось в мене порядок денний на сьогодні, на 10 липня, в якому, на жаль, немає законопроекту 8362, на якому наполягає фракція Радикальної партії Олега Ляшка і співавторами якого є народні депутати від нашої фракції. Ми говоримо вже декілька місяців про необхідність приймання комплексної реформи вугледобувної галузі в Україні, тому що без комплексного вирішення цього питання, без радикальних реформ вугледобувної галузі неможливо зробити якісь певні кроки для того, щоби щоби вугледобувна галузь працювала успішно, щоб вона була сильною, щоб сильною була промисловість України, щоб сильною була вугледобувна галузь, щоб всі шахтарі на Донбасі, на Луганщині, на Волині, у Львові своєчасно отримували роботу та достойну зарплату, щоб вони достойно годували свої сім'ї, щоби в кожній українській родині, в кожній родині людини праці був добробут, був мир і люди почували себе гідними в своїй країні. Ми за те, щоби кожен українець, кожна людина праці – шахтар, металург, будівельник, вчитель отримувала роботу та достойну зарплату. Щоб в Україні був мир та злагода, щоби кожна українська людина почувала себе в добробуті. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключний виступ від народних депутатів. Лінько Дмитро Володимирович. Потім заключне слово – голова комітету. Доброго дня, шановні українці! Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Розглядаючи сьогодні питання аграрного блоку, важливі питання, важливі законопроекти, але, на жаль, вони не вирішують системно повністю проблем, які сьогодні турбують простого фермера і простого селянина, і всіх споживачів, тому що питання харчових продуктів – це невід'ємна складова нашої аграрної сфери. Так от, що сьогодні турбує простого селянина і фермера? Щоб був порядок в земельній галузі, щоб був порядок з землею, щоб український селянин і фермер відчували себе господарями на українській землі. А по факту сьогодні: від чого страждають наші поля, від чого страждає виробництво і від чого створюється неякісний продукт, зношуються землі, хімікатами травлять бджіл, травлять українців? Тому що ті господарі, які є на землях, вони не відчувають себе господарями, вони вирощують там культури, які виснажують землю, там і намагаються здобути великі врожаї, а по факту землі зношуються. І тому Радикальна партія за системний підхід земельної реформи. Не те, що нам пропонує влада та МВФ – розпродати українські землі латифундистам та міжнародним корпораціям, а прийняти зміни до Конституції, записати назавжди, що фермери є основою… фермерське господарство є основою аграрного устрою України, і провести справжню земельну реформу. Тому що ми щодня стикаємося з проблемами рейдерських захоплень земель, з тим, що пайщики, які отримали свої по 2 гектари паї, вони по факту ним володіють, але без них в реєстрах розписуються, забирають цю землю, потім забирають врожаї і через це страждають, і знищується фактично село. Виїжджають сьогодні українські селяни з села, і скоро не буде кого посадити за комбайн, не буде кого посадити за трактор, щоби обробити цю землю і виростити нормальну якісну продукцію. Тому головні питання, на повинна дати відповідь влада сьогодні, Верховна Рада, що робити з українською землею, навести порядок і справжню земельну реформу, а не продаж землі, як це пропонується. І нарешті навести лад з цінами: регуляція цін на молоко, регуляція цін на продукти, забезпечити, щоб отут була в Україні переробка, а не сировиною торгували, і ми були сировинним придатком для Європи. Ми можемо забезпечити власною якісною органічною продукцією всю Європу, а замість цього ми завозимо і м'ясо з Аргентини, молоко сухе хімічне з інших країн, і цим годуємо українців. Тому питанням маркування ми не вирішимо комплексно проблему. Потрібно вирішувати питання спочатку змін до Конституції, які запропонувала Радикальна партія Олега Ляшка, потім приймати пакет цілих законів щодо земельної реформи, щодо порядку в аграрній сфері України. Дякую. Отже, колеги, до заключного слова я запрошую доповідача Бакуменка Олександра Борисовича. І, колеги, запрошуйте в зал усіх народних депутатів, через кілька хвилин ми будемо переходити до прийняття рішення. Будь ласка, пане Олександр. Шановні колеги! Зараз у нас такий іспит. Ми всі кажемо, як ми любимо аграріїв, ми всі кажемо, як ми захищаємо вітчизняного споживача. Всі труяться. В цьому законопроекті вирішуються всі питання. Але я бачу, яке відношення в залі. І подивимось на голосування, як голосують окремі фракції по цьому законопроекту. Бо ми всі піклуємось за аграріїв, за фермерів, за споживача, за життя та здоров'я наших людей, а коли приходиться в залі, і комітет, який два роки працював разом з усіма групами, асоціаціями, підтримка Європейського Союзу – це наше зобов'язання, коли ми підписали, ми обязаны виконати. І це зобов'язання не тільки для них. Це зобов'язання для нас. У мене є діти, є онуки. І коли тут з трибуни високої заявляють, що треба захистити наших дітей від неякісної продукції, треба зробити. А коли приходить час до голосування, кажуть, якісь політичні амбіції. Але ми – Верховна Рада – люди, народні депутати, яких обрав народ український, ми голосуємо перш за все за них, за пересічних українців, але будуть якісь політичні домовленості. Я як людина, яка 35 років працює в аграрному бізнесі, кажу вам так: в цьому законі виписано все, що потрібно для України, захистити споживача, дати змогу українському бізнесу розвиватися – всі правила гри прописані. Прошу вас підтримати незалежно від тих політичних уподобань. Дякую. Голова комітету попросив надати слово для виступу голові Держпродслужби Лапі Володимиру Івановичу. Я думаю, це буде доповідь, яка допоможе нам в прийнятті рішення. Будь ласка, Володимир Іванович, 2 хвилини. І, колеги, я запрошую всіх в зал.

Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати! По-перше, хотів би подякувати за те, що Верховна Рада має можливість розглядати такі важливі законопроекти, а по-друге, за ту глибоку дискусію, яка зараз відбувається у залі. Чи є проблематика з безпечністю харчової продукції з інформування споживачів? Є. Я хотів нагадати, що ще у минулому році діяв мораторій на перевірки у сфері обігу харчової продукції. Тільки у квітні поточного року набув чинності Закон про державний контроль, який дозволяє здійснювати ефективний контроль. До речі, хотів би сказати, що за результатами заходів планового, позапланового контролю у понад 40 відсотках господарюючих суб'єктів, які ми перевіряємо, ми знаходимо порушення. Над цим ще треба працювати і ми над цим будемо працювати. У тому числі хотів би звернутися і до присутніх у залі народних депутатів, до суспільства, якщо споживач має підозру щодо фальсифікованої продукції, він має право написати скаргу у нашу службу. Форма цієї скарги розміщена у нас на сайті. І ми зробимо все від нас залежне для того, щоб забезпечити ефективний контроль. Декілька слів по законопроекту. На що важливо звернути увагу. Те, що важливо споживачу. Перше – розмір шрифту. Якщо подивитися маркування продукції в Україні і в Європейському Союзі – це дві великі різниці. Інгредієнти в Україні практично неможливо зрозуміти. Друге – вміст продукції. Заморожена продукція, споживач повинен розуміти, що він купує, продукцію чи лід, який на ній є. І це є також положення цього законопроекту. Треба маркувати безпосередньо продукцію, розморожування або заморожування продукції, що впливає на якість, і багато інших моментів, які давно імплементовані в європейському законодавстві і які давно, я впевнений, чекає український споживач. І останні момент, на який хотів звернути увагу. Чи стосується це особистих селянських господарств? Ні, не стосується. На ринках На ринках продавати продукцію можливість буде, там ми забезпечуємо лабораторний контроль. Тому просив би депутатів підтримати законопроект. Це не тільки євроінтеграційний законопроект, а законопроект, який потрібен нам, нашим споживачам. Дякую. Дякую. Отже, колеги зараз буде заключний виступ – це заключне слово співдоповідача Юрчишина Петра Васильовича. І після цього виступу ми переходимо до прийняття рішення. Я переконливо прошу усіх заходити в зал, подивитись, кого немає поруч, передзвонити і запросити в зал. І я прошу включити мікрофон Юрчишину Петру Васильовичу для заключного слова. Будь ласка. Шановні народні депутати, з набуттям даного закону Державна продовольча служба України буде мати повноваження і, маючи права, ми будемо працювати в рамках правового коридору, і не порушуючи закон. Тому що мій… деякий доповідач сказав, що на сьогоднішній… громадськість може вирішити це питання. Ні в жодний спосіб. Тільки закон і в законний спосіб ми можемо вирішити дане питання і досягти, а саме – якісного продукту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішень. Я прошу усіх зайняти робочі місця, колеги, щоб ми потім не повертались. Я прошу з лож усіх народних депутатів повернутися в зал, прошу запросити усіх народних депутатів, хто є в кулуарах, зайти в зал і приготуватись до голосування. І членів комітету, і голів фракцій я прошу максимально змобілізувати усіх народних депутатів. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів (номер 8450) за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати євроінтеграційний закон, закон, по якому усі фракції об'єднались в необхідності його прийняття. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Уважно! Кожен голос. Голосуємо.

Отже, колеги, вітаю вас! Наступний у нас проект закону, який – увага, колеги, будьте на місцях! – це є проект Закону про внесення змін до Законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та перед державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку (6697). Але комітет попросив мене спочатку поставити на рейтингове голосування, щоб ми не поставили під зрив цей важливий закон. на голосування рейтингове проект Закону 6697 щодо його підтримки залом. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Рейтингове голосування, колеги. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За-169 І, очевидно, немає сенсу розривати блок

за скороченою процедурою, щоб ми змогли пройти весь перелік законів, який є. Отже це… Так, Отже, ми переходимо до проекту Закону 5448-д – це друге читання. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка Олександра Борисовича. Олександр Борисович, до трибуни, будь ласка.

Шановні колеги! Спасибі вам, що ви підтримали такий важливий законопроект. А зараз, шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, Комітет з питань аграрної політики, земельних відносин на своєму засіданні 21 червня розглянув підготовлений до другого читання проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (реєстраційний номер 5448-д) вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням техніко-юридичних правок. Чинний на сьогоднішній день Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" не забезпечує належне функціонування ринку органічної продукції, що створює сприятливе середовище для введення в обіг фальсифікованої органічної продукції та дозволяє уникати відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. Це негативно впливає на захист прав споживачів та вважається недобросовісною конкуренцією серед суб'єктів господарювання. Суттєвим недоліком чинного закону також є його невідповідність у законодавстві Європейського Союзу. Доопрацьованим до другого читання законопроектом реєстраційний номер 5448-д вирішуються усі ці питання. До законопроекту надійшло 75 пропозицій та поправок, з яких враховано 71, враховано частково 2, відхилено 2. Коротко зупинюся на основних моментах проекту. Передбачено сертифікацію самого процесу виробництва, а не кінцевого продукту, що повністю відповідає законодавству Європейського Союзу. Такий підхід гарантуватиме споживачам впевненість у продуктах маркування як органічних. Запропоновано ефективний механізм здійснення контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Також законопроектом передбачається суттєві штрафні санкції за порушення вимог до виробництва, обігу та маркування органічної продукції, невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог щодо усунення порушень законодавства. Решта правок враховують нові положення регламентів ЄС, які були ухвалені вже після реєстрації законопроекту та мають уточнюючий і технічний характер. Шановні колеги, прошу підтримати рішення комітету і прийняти у другому читанні та в цілому як закон проект реєстраційний номер 5448-д. Дякую за увагу. Дякую. Отже, колеги, фантастична робота комітету, більшість правок є врахованими, тільки дві правки відхилені. Це означає, що ми дуже швидко перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу не виходити з залу, а заходити в зал. Я назву правки, які відхилені. Перша була відхилена 60-а, Кулініча. Чи наполягає? Ні. Друга була відхилена 72-а, Кучера. Не наполягає. І по 73 правці я надаю слово Кулінічу. 73 правка. І я прошу всіх заходити в зал. Будь ласка, Кулуніч. до голів фракцій, обов'язково треба підтримати цей законопроект, тому що це титанічна робота в комітеті, всіх експертів, фахівців. Нам надзвичайно важливий цей закон, тому що органічне землеробство зараз активно розвивається в нашій державі, є яскраві приклади. Ми якраз адаптуємо наше законодавство з європейським. Тому дуже важливо, щоб цей законопроект став законом, тому прошу колег його підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви будете коментувати? Ні. Отже, колеги, не наполягає Кулініч на правці.

Дякую. Отже, я ставлю на підтвердження правку 73, яка комітетом врахована, але Кулініч ставить її на підтвердження. Отже, хто підтримує дану правку, прошу голосувати, прошу визначатись.

Рішення не прийняте. Таким чином, колеги, обговорення правок завершене. Я прошу всіх зайти в зал приготуватись до голосування. Будь ласка, запросіть всіх депутатів в зал, голови фракцій і прошу ще одну хвилину Олександр Борисович. Спасибі, Андрій Володимирович. Цей законопроект є дуже прогресивним у чому? Україна за своїми природо-кліматичними умовами має величезний потенціал на ринку органічної продукції. Сьогодні цей ринок є дуже перспективним і затребуваним, а органічна продукція є нішовою і експортно орієнтованою. Ми з вами кажемо за фермерів, за сімейні ферми. Це ті ніші для них, де вони будуть мати конкурентні переваги, матимуть високу ціну на кінцевий продукт, який вони зможуть експортувати в найпотужніший ринок Європейського Союзу, і це буде зайнятість сільської місцевості, багато людей. У нас вимирають цілі села. І сьогодні цей законопроект дає змогу мілкому, дрібному фермеру, сімейній фермі, особистому господарству виростити якісний органічний продукт, продати його

група експертів, він підписаний практично всіма депутатами аграрного комітету з різних фракцій і груп. Я прошу вас, дорогі колеги, підтримати цей законопроект. Дякую вам. Отже переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти місця.

І я ставлю на голосування… Колеги, займіть місця робочі, будь ласка! Пане Сергій і пане Іван, щоб ми не… Я ставлю на голосування проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (№5448-д) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримаємо комітет, уважно, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За-210 Не встигли. Я поставлю на повернення, але прошу подивитися кого немає і запросити в зал. Колеги, я по фракціям читаю: "Блок Петра Порошенка" – 78, "Народний фронт" – 66, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 18, Радикальна партія – 8, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 5, "Партія "Відродження" – 9. Отже, колеги, ви бачите, де є потенціал. Запросіть в зал, хто знаходиться в кулуарах. Зараз я поставлю на повернення, і я впевнений, що ми зможемо повернутися і проголосувати. Прошу кожного уважно брати участь в голосуванні. Отже, я поставлю за повернення, а потім знову в другому читанні. Отже, готові до голосування, так? Будь ласка, колеги, кожен голос має вагу. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (№5448-д) закон з євроінтеграційного блоку. Тому я прошу кожного уважно голосувати і взяти участь в голосуванні за повернення. Прошу проголосувати. Прошу голосувати і прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати. Уважно кожен голос, голосуємо. Три голоси. Я бачу. Я бачу, ви підійшли. Будь ласка, колеги, уважно! Кожен голос. Будь ласка, заходіть в зал. Заходіть. Колеги, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Кожен голос має вагу під час голосування. Отже, прошу приготуватися до голосування. Прошу уважно бути на робочих місцях під час голосування, бо карточка інакше може не спрацювати. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 5448-д, і переконливо прошу кожного взяти участь в голосуванні, і прошу підтримати євроінтеграційний закон. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу проголосувати.

За-232 Повернулися. І я ставлю проект Закону 5448-д в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуєм. За-237 Закон прийнятий. Колеги, в обговоренні попереднього закону згадувався народний депутат, і тепер він вимагає репліку. І я надаю слово для репліки Андрій Павелко, одна хвилина, репліка. Віддайте, будь ласка, шалик Андрію Павелку. З трибуни, будь ласка. Одна хвилина. Дякую, Андрій Володимировичу. Дякую, шановні колеги. Я зараз хотів би всіх… саме головне, що зараз відбувається у футбольному світі і в політичному світі. Два прекрасних хлопці, які працювали і грали, і мали досвід і ставали гравцями, великими гравцями збірної Хорватії, це Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда, зараз під тиском… шаленим тиском психологічним знаходяться. Ми їм запропонували підтримку. Зараз побажаємо від усієї України Домагою Віді обов'язково забити вирішальні голи, пробитися до фіналу і своєю грою всім всім ще раз, вже після вирішального матчу фінального, повторити слова вдячності країні, яка його виховала, дала футбол,

Дякую вам. Привітаємо наших побратимів-хорватів, які підтримали Україну. Слава Україні!

Дякую, будемо тримати кулаки за хорватів. А зараз ми переходимо до наступного питання, до наступного Це є проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (№ 6490-д). І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. Будь ласка, Ніна Петрівна. Шановні колеги! В першому читанні прийняли ми ці зміни до Податкового кодексу 22 травня. Враховуючи важливість цього проекту закону, ми уважно розглядали всі поправки, які були надані в комітет. І їх всього було надано 30: 8 – враховано, 3 – враховано частково, 19 – відхилено. Після голосування в комітеті за результатами опрацювання законопроекту в Апараті Верховної Ради України до порівняльної таблиці до другого читання були внесені лише техніко-юридичні правки. На сьогодні я маю звернення від аграрних асоціацій щодо того, що перед, і це було звернення до голови парламенту, про те, що вони не можуть підтримувати цей законопроект в зв'язку з двома технічними проблемами, які закралися в проект закону. Тому я хочу зараз перед розглядом поправок зачитати їх для того, щоб зняти всі питання, заперечення щодо цього законопроекту і потім переходимо до поправок. В зв'язку з тим, що метою даного законопроекту є врегулювання роботи сімейних фермерських господарств, саме фізичних осіб, справді, треба абзац 16 пункту 12 розділу І законопроекту щодо нового підпункту 298.8.8. статті 298 необхідно доповнити реченням: "Норми цього підпункту не застосовуються у разі анулювання реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юридичної особи за ініціативою контролюючого органу". Треба роз'єднати ситуації, які можуть бути навколо фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб. Крім того, з метою уникнення застосування фінансових санкцій та заходів стягнення до сімейних фермерських господарств у разі невиконання державою зобов'язань щодо сплати частини єдиного соціального внеску, необхідно внести такі зміни до статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Частину першу доповнити третім абзацом такого змісту: "У разі несплати або несвоєчасної сплати частини суми страхових внесків, що сплачуються за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до Закону України про державну підтримку с/г господарств України, положення цієї статті не застосовується виключно до суми страхових внесків, що має сплачуватися платником платником єдиного внеску. Частину четверту доповнити новим абзацом другим такого змісту: "У разі несплати частини суми страхових внесків, що сплачуються за рахунок коштів Державного бюджету відповідно до Закону "Про державну підтримку сільського господарства України", орган доходів і зборів у порядку, за

та 30 втратили актуальність та не потребують перевнесення, їх виключити взагалі із таблиці до другого читання. Тепер можна переходити по правкам. І переходимо до поправок, будь ласка. Отже, поправка номер 3. Пані Острікова не наполягає, наскільки ми бачимо. 6 поправка, Бандуров. Не наполягає. Івченко, 7 поправка. Не наполягаєте?

Він за 3 роки створить в Україні приблизно, за підрахунками разом з Міністерством АПК, 500 тисяч легально працюючих у сільському господарстві, багато домогосподарств і одноосібних, дасть статус товаровиробникам, дасть їм можливість зайти у легальне поле, наповнювати місцеві бюджети, створювати робочі місця, відповідати за свою продукцію, відповідати за простежуваність продукції, за вироблену продукцію. Це дасть можливість на базі цих базових речей далі говорити про об'єднання цих людей в кооперацію і так далі. Я прошу, щоб ми проголосували, це значно розширить можливості і дасть економічні точки зростання саме в громадах. І, звичайно, збільшить на сьогоднішній день можливість одноосібних селянських господарств щодо їхньої продукції… заставить їх виробляти більш якісну, безпечну, залучати всі фінансові інструменти задля того, щоб їхня продукція була конкуренто способна. І головне – це свобода. Людина виходить на своє робоче місце і знає, що з свого робочого місця він отримує гідну плату. Прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Отже, це не обговорення йде законопроектів, а поправки ми в другому читанні розглядаємо. Народний депутат Івченко підготував низку поправок, але він не наполягає зараз на голосуванні за ці поправки, він просто висловився на підтримку законопроекту. 14 поправка, група народних депутатів від "Свободи" не наполягає на цій поправці. Кулініч, 15 поправка. Не наполягає. Поправки… Поправки… Івченко не наполягає. Давиденко не наполягає. 19-а. Так само Кулініч не наполягає. Колеги, я бачу, що дуже ретельно доопрацьований законопроект до другого читання і зараз відбудеться буквально голосування за я прошу повертатися до сесійної зали. І також врахувати, що пані Южаніна прочитала під стенограму ті технічні правки, які об'єднують залу. 22 поправка Давиденка. Не наполягає. Шановні колеги, прошу повертатись до сесійної зали. Немає більше поправок. 25-а? Зараз я дивлюся. Зараз, шановні колеги. 25 поправка це поправка народного депутата Кулініча, вона була врахована, але ви наполягаєте на підтвердження. Добрий день, шановні колеги! Прошу поставити 25-у, а потім і 30 правку на підтвердження, вони є в тексті.

під час свого вступного слова заявила, що в депутатів від "Самопомочі" були питання до технічних поправок. Вона під стенограму їх виключила ці поправки. Вона прочитала ту редакцію, яка буде врахована в остаточній версії. І тільки що я це підтвердила під час оголошення поправок. Отже, пан Мірошніченко знімає зараз цю свою вимогу ставити на підтвердження 25 і 30 поправки, тому що пані Южаніна під стенограму тільки що озвучила узгоджену редакцію, в тому числі з представниками фракції "Самопоміч". Шановні колеги, я дуже прошу повертатись до сесійної зали, зараз відбудеться голосування. Пані Южаніній заключне слово, будь ласка, 2 хвилини. І вона ще раз підсумує і обговорення, і ті технічні поправки, які ми зараз тут дискутували. Дякую. Було дуже багато запитань, наприклад, навіть стосовно того, чи обмежуємо ми обсягом продукції вирощеної і власної переробленої продукції фермерські сімейні господарства. Ми не можемо їх обмежити, оскільки ми надаємо можливість працювати без ведення обліку. наступні критерії, яким мають відповідати сімейні фермерські господарства. Це має зареєстрований бути договір про сімейне фермерство, який відповідно до основного закону реєструється. Це має бути в обробітку не більше 20 гектарів землі. І тому дана норма не може призвести до того, що все село зможе зареєструватися виключно платниками єдиного податку на четвертій групі. Ви розумієте, в цьому немає нічого поганого, з однієї сторони, коли ми відбілимо частину сірого с/г виробництва. Але є великий ризик для держави в тому, що все ж таки по єдиному соціальному внеску є велика доля, яку буде доплачуватиме щорічно держава за кожну застраховану особу. І тут, звісно, ми маємо давати собі відповідь, що ми вперше хочемо запропонувати легалізацію фермерству, але і при цьому велику державну підтримку. Тож в майбутніх роках нам треба дбати про те, щоб в державному бюджеті завжди була запланована державна підтримка саме фермерських господарств і вона була спрямована саме на ці цілі. Але для того, щоб перестрахувати людей, в разі, якщо колись не буде в якомусь році, десятому році, прийнята така бюджетна програма, то щоб люди не відповідали штрафами і пенею за ту частину внеску, яка не буде сплачена державою. В такому разі на відповідну сплачену частину буде нараховуватися пенсія всім членам сімейного фермерського господарства. Я прошу підтримати законопроект у другому читанні і в цілому, а також прошу надати можливість комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату парламенту провести… Будь ласка, 30 секунд. І прошу всіх заходити в зал. 30 секунд. працювати і працювали над цим проектом закону. У нас ще є дуже багато планів, але ми, я думаю, найближчим часом ще повернемося до таких же аграрних законопроектів, які будуть підтримувати аграрного маленького виробника. Дякую. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершено. Я прошу всіх запросити в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, прошу секретаріат Верховної Ради повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення і всіх народних депутатів депутатів з лож повернутися в зал, приготуватися до голосування.

Отже, колеги, займайте робочі місця. Готові, так? Чи ні, добре, я почекаю ще секунду.

Можемо голосувати, так? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (№6490-д) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з правками, які озвучила під стенограму голова комітету Южаніна Ніна Петрівна, і з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати, голосуємо. 229 – за. Закон прийнятий. Переходимо до наступного проекту Закону 6049-д – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні. І я до доповіді запрошую голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Кулініча Олега Івановича, будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги! На ваш розгляд винесено доопрацьований до другого читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, вдосконалення правил землекористування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення на Україні (реєстраційний номер 6049-д), прийнятий Верховною Радою України 22 травня 2018 року за основу. До комітету за час підготовки до другого читання надійшло 124 пропозиції та поправки народних депутатів України, з яких враховано 79, відхилено 45. Що стосується відхилених поправок, то більшість з них направлено на скасування прийнятих у першому читанні змін. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засідання 3 липня 2018 року розглянув зазначений законопроект і вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому як закон із здійсненням техніко-юридичного доопрацювання. Тому прошу підтримати цей законопроект. Веде засідання Перший заступник Голови

Добре, колеги, переходимо до поправок. Як правильно зазначив пан Кулініч, комітет добре попрацював до другого читання, нас не так багато поправок, і тим не менше. 6 поправка групи депутатів від "Свободи". Народний депутат Марченко не наполягає. Наступна, 7-а, Семенуха. Будь ласка, мікрофон народному депутату Семенусі. 13:23:43 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, даною правкою я пропоную врегулювати можливі конфлікти, що можуть виникнути під час оренди землі за умови різних строків оренди ділянок, суміжних із польовими дорогами. Оренда ділянок під польовими дорогами є похідною від оренди ділянок одного масиву. Тому я пропоную, аби строк оренди ділянок під польовими дорогами не перевищував середній строк користування орендарем інших ділянок у цьому масиві. Інакше ми можемо зіткнутися з конфліктом, коли в колишнього орендаря земельної ділянки залишиться право користуватися ділянками під польовими дорогами, а це може обмежити право нового орендаря користуватися земельною ділянкою. Також пропонується цією правкою уточнити, що розмір орендної плати за ділянки під польовими дорогами не повинен бути нижчим, аніж середня платня за ділянку у масиві. Прошу підтримати. Дякую. Буде коментар. Будь ласка, пане Кулініч. 13:24:36 КУЛІНІЧ О.І. Поправка 7 пропонує відкоригувати положення законопроекту стосовно передачі польових доріг у масиві земель сільськогосподарського призначення особам, які орендують 75 відсотків земель масиву. Ці положення виключені із законопроекту, враховуючи це, поправка відхилена. Що стосується, хотів би зазначити, польових доріг, редакцією першого читання дійсно було передбачено право орендаря, якому належить 75 відсотків масиву, одержати в оренду без аукціону земельну ділянку під польовими дорогами. Але дуже було, дуже багато було зауважень і на другому читанні ця норма виключена. Право орендувати польові дороги надано усім орендарям масиву, але при цьому не можна обмежувати доступ інших орендарів до земельних ділянок.

За цільовим призначенням польові дороги були спроектовані так, аби власники земельних ділянок мали доступ до своїх територій та де-факто власники ділянок використовують польові дороги як ріллю. Законом це передбачено і дозволено, але разом з тим власник має дати доступ замість цієї дороги іншим землевласникам через свою ділянку, для цього їм потрібно укласти договір сервітуту, втім механізму, як саме це врегульовувати, наразі, на жаль, немає. Тому даною правкою я пропоную доповнити проект нормою про те, що у разі недосягнення домовленості про встановлення сервітуту спір вирішується в суді. Це надає гарантії землевласникам на доступ до належних їм ділянок у межах одного масиву. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар комітету. 13:26:48 КУЛІНІЧ О.І. Я ж попередньо коментував стосовно польових доріг. Поправка відхилена комітетом, тому що вона розбалансовує законопроект, але хай зал визначається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу залу визначитися по 12 поправці.

Наступна 17-а. Гуляєв. Не наполягає. Потім 22-а. Семенуха. Не наполягає. 24-а. Семенуха. Не наполягає. Воропаєв, 29-а. Не наполягає. Семенуха, 30-а. Не наполягає. Кривошея, 35-а. Не наполягає. Івченко, 36-а. Не наполягає. 45-а. Івченко. Не наполягає. Семенуха. 49-а. Не наполягає. Зараз, колеги, рухаємося далі. Якщо я когось випадково не помічу, дасте просто знати. Добре? Тому що, можливо, я пропущу якусь поправку випадково. 65-а, Івченко. Не наполягає. Семенуха, 70-а поправка. Не наполягає.

Семенуха. 90-а і 91-а поправки. Не наполягаєте. 94 поправка. Це поправка народного депутата Кулініча. Ваша поправка, шановний доповідач. Вона врахована комітетом, але народний депутат Кривошея наполягає на підтвердженні цієї поправки. Будь ласка, мікрофон Кривошеї. Доброго дня, шановні колеги. Дякую, пані головуюча. Я хотів би звернути увагу на 94-у, 97-у, 98-у і 105-у правки. Вони, в принципі, більш між собою практично об'єднані визначається, що проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляються також з метою формування земельних ділянок, що передаються з колективної у приватну власність. Я все-таки вважаю, що вони не мають місце бути по одній простій на сьогоднішній день це просто передача земельних ділянок, які стосуються не лише фізичних осіб, а й юридичних осіб. Це перше. І в більшості таких випадків юридичні особи просто скуповують, тобто фактично захоплюють землю у приватних осіб – звичайних простих селян. На мою думку, мені здається, що такі ці правки, воно як можна відрегулювати? Це потрібно просто передати в комунальну власність, дати їм повноваження, і нехай би вони на місцях передавали вже відповідні земельні ділянки тим, кому вважають за потрібне. Це в свою чергу, по-перше, впорядкує в розрізі там проведення реформ стосовно децентралізації влади, об'єднаних територіальних громад і тому подібне, ну, і звичайно, дасть можливість сплатити податки саме… Дайте завершити, 30 секунд. КРИВОШЕЯ Г.Г. …дасть можливість сплачувати податки саме на місцях в місцеві бюджети. Тобто ми фактично, це позиція, в принципі, і уряду, позиція і парламенту, щоб дати можливість, в принципі, місцевим органам влади розпоряджатися такими невеликими наділами земельних ділянок. Тому я хотів би поставити на підтвердження всі ці 4 правки, які назвав. Дякую. Зразу, мені слово можна не надавати, відразу всі поставити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла вашу позицію. Отже, колеги, я зараз надаю 2 хвилини народному депутату Кулінічу, тому що він є і автором цих поправок, і комітет їх врахував, і також позицію комітету представить відносно цієї проблематики, яка була озвучена Кривошеєю народним депутатом. 13:31:00 КУЛІНІЧ О.І. Стосовно правки 94, 97, 98, 95 логіка комітету була наступна. Це питання стосується використання земель колективної власності під господарськими дворами. Господарські будівлі колишніх колгоспів через процедуру виділення в натурі майнових паїв перейшли в приватну власність. Зараз їх власниками є різні особи: це і громадяни члени колишніх колективних підприємств, і підприємства правонаступники. Але передача у власність відбулась без землі. В результаті податки за неї не сплачуються, і фактично вона висить у повітрі. У нас є стаття 121 Земельного кодексу України, яка вимагає, щоб разом з будівлею переходило право власності і на земельну ділянку. Тому кінцевою редакцією законопроекту і передбачений перехід цих земельних ділянок тим, хто має право на власний, право власності відповідно на цю будівлю. У нас виписаний порядок визначення площі цих ділянок, це має відбуватися з урахуванням будівельних норм. Тому така була логіка комітету, коли він ці правки підтримував, але хай зал визначається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний пане Кривошея, ми почули тільки що роз'яснення і автора поправок і від комітету відносно того, що ці земельні ділянки стосуються тих, що потрапляють як подвір'я. Чи ви наполягаєте на голосуванні? Ви… Наполягаєте? Народний депутат Кривошея наполягає на тому, щоб зала визначалася по поправкам 94, 97, 98, 105. Я буду ставити їх по черзі, прошу визначатися. Отже, 94 поправка. Комітет її врахував і просить підтримати таку позицію. Будь ласка, прошу визначатися. За-94 Поправка відхиляється. Наступна. 97 поправка. Комітет її врахував і просить підтримати це рішення. Прошу визначатися.

За-91 Поправка відхиляється. Наступна поправка 105. Так само комітет її врахував і просить так само залу підтримати цю поправку 105. Прошу визначатися.

За-99 Поправка відхиляється. Колеги, у нас залишається дуже мало поправок, я прошу повертатись до сесійної зали для того, щоб ми завершили голосування потім наше за цей законопроект. Наступна 100 поправка. Будь ласка, народний депутат Семенуха, це ваша поправка. Прошу. 13:34:19 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правкою пропонується захистити власника паю, якщо той не встиг оформити право власності на земельну ділянку до визначеного терміну. Проект передбачає, що якщо власник паю або його спадкоємець до встановленого законом терміну 1 січня 2025 року не оформив права власності, вважається, що він відмовився від такої ділянки. Тоді його ділянка на підставі рішення суду передається в комунальну власність територіальної громади. Документ робить виключення для тих, хто пропустив строк оформлення з поважаної причини, і суд може визначити додатковий термін достатній для його оформлення. В такому випадку він може претендувати на іншу ділянку з запасу комунальної власності, якщо вона, власне, є в наявності. Тому, враховуючи дефіцит земель, цілком прогнозовано, що у ради вільної землі не виявиться, аби виділити її колишньому власнику чи його спадкоємцю. Тому ми пропонуємо цією правкою надати грошову винагороду у якості компенсації за рахунок бюджетних коштів, виходячи з вартості не витребуваної земельної частки. Прошу підтримати, колеги. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, коментар комітету. 13:35:23 КУЛІНІЧ О.І. Законопроектом встановлений досить тривалий строк для оформлення не витребуваних паїв – це 7 років. На думку комітету це цілком достатньо для того, щоб оформити земельну ділянку. Відповідно до Конституції України власність зобов'язує, тому цілком справедливою є норма, за якою в разі, якщо строк пропущений, право втрачається. Тому комітет цю правку відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги! Я прошу визначитися по поправці 100 народного депутата Семенухи.

За-82 Поправка відхиляється. Колеги, остання зараз поправка, 120-а, народного депутата Семенухи. Шановний колега! Не наполягає Семенуха на 120 поправці. В нас немає більше поправок, на яких наполягають автори. Я запрошую до заключного слова шановного колегу Кулініча. Я дуже прошу колег повертатись до сесійної зали тому що за 3 хвилини відбудеться голосування за законопроект 6049-д. Я прошу повертатись до сесійної зали. І вам, будь ласка, заключне слово, шановний колега. 13:36:42 КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги! Дуже прошу підтримати даний законопроект, тому що він надзвичайно важливий. Тому що, по-перше, ми нарешті врегулюємо питання колективної власності, у нас такої землі десь півтора мільйона гектарів і вона практично зараз не належить нікому, і тому її ніхто не використовує офіційно, а неофіційно використовують. У нас місцеві бюджети втрачають величезні кошти і тому в цьому якраз законопроекті ми прописуємо чіткий механізм переходи цієї землі до комунальної власності. Також ми в разі результативного голосування, я сподіваюся, що воно таке і буде, ми врегульовуємо дуже важливу проблему, це - проблема шахматок. Ми даємо чіткий механізм наведення ладу в межах одного поля, де будуть збалансовані всі права і невеликого власника земельної ділянки, і більшого, і орендаря. Тому що до другого читання дійсно була така фахова робота і практично ми всі пропозиції врахували наших колег. Хотів би зазначити, що ми зустрічалися з міжнародними експертами, це представники Європейського Союзу, це Німеччина, Польща, якраз у цьому законопроекті врахований досвід консолідації земель якраз після об'єднання Німеччини, коли такі проблеми були у Східній Німеччині. І я вважаю, що законопроект вийшов достатньо збалансованим, фаховим, і тому я прошу вас, шановні колеги, підтримати рішення комітету та прийняти законопроект реєстраційний номер 6049-д у другому читанні і в цілому як закон та доручити Головному юридичному управлінню разом з комітетом здійснити техніко-юридичне доопрацювання тексту. Дякую. І прошу підтримати. які були комітетом або розглянуті, або тільки що поставлені на підтвердження і також не підтримані залом. Прошу заходити до сесійної зали. Отже, колеги, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення, я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал, прошу членів комітету допомогти змобілізувати зал, щоб ми не верталися до голосування і з лож народних депутатів теж ласкаво прошу на робочі місця. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (№6049-д) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Кожен голос, колеги, голосуємо, уважно. Прошу підтримати, голосуємо!

236 – за. Рішення прийняте. Колеги, наступних два і… Закон прийнятий. Наступні два закони дуже короткі. Наступні два закони дуже короткі, я прошу всіх змобілізуватися ми їх зараз приймемо до обіду, треба тільки не виходити з залу, а навпаки заходити в зал. Отже, наступний закон. Проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (№4532). І я запрошую до доповіді заступника голови комітету Бакуменка Олександра Борисовича. Будь ласка, пан Олександр. 13:41:14 БАКУМЕНКО О.Б. Шановні колеги! Спасибі вам за голосування і за цей закон, дуже надважливий земельний для аграріїв. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні 21 червня 2018 року розглянув підготовлений до другого читання проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру. До законопроекту подано дев'ять правок та пропозицій, з яких враховано сім, відхилено дві. Коротко зупинюсь на положеннях законопроекту. Пропонується визнати такими, що втратив чинність Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру". Цей закон був прийнятий у 1999 році. І станом на сьогодні він зазнав ряд змін, доповнень та виключень і втратив свою комплексність. Також проектом закону пропонується внести зміни до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", відмінити необхідність встановлення обов'язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" та квоти "В" і цукру квоти "А". До другого читання запропоновано також врегулювати питання щодо відміни існуючих митних ставок на імпортне обладнання для цукрового виробництва, що має величезне значення для розвитку галузі. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради вважає, що зазначений проект закону може бути прийнятий у другому читанні та в цілому як закон. Прийняття цього проекту закону надасть можливість зберегти потенціал бурякоцукрової галузі та забезпечити подальший розвиток на ринкових засадах. Шановні колеги, прошу підтримати рішення комітету і прийняти у другому читанні та в цілому як закон проект (реєстраційний номер 4532). Дякую. Отже, колеги, лишень дві правки. Я прошу всіх заходити в зал. Я їх буду озвучувати. 2-а. Не наполягає. 7-а. Пинзеник, будь ласка, Віктор Пинзеник. Шановні колеги! Я закликаю всіх припинити практику демонструвати, що для парламенту закон не є законом. Є Закон про Регламент, який визначає, що не можуть вноситись нові правки до закону, які не були предметом розгляду у першому читанні. Поправка 7-а жодного відношення до тексту закону, прийнятого в першому читанні, не має. Я прошу припинити те, що відбувається тут щодня. Є закон, який має бути обов'язковим для законодавців в тому числі. Я прошу поставити правку на підтвердження. Правка 7-а у нас законопроекту стосується: "Розділ І законопроекту викласти в такій редакції: "У частині першій статті 5 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" слова "крім обов'язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" та квоти "В" і цукру квоти "А", які визначаються відповідно до Закону про державне регулювання і

Отже, я ставлю на підтвердження 7 правку. Комітет її врахував. Народний депутат Віктор Пинзеник просить її поставити на підтвердження. Прошу голосувати. Прошу визначатись.

113. Не підтверджена правка. 9-а, Івченко. Не наполягає. Таким чином, колеги, ми обговорення завершили і переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі і приготуватись до прийняття рішення. Голови фракцій запросіть депутатів у зал. І секретаріат Верховної Ради повідомте депутатам, що ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (№4532) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати... залі) Розберіться, ви там присутні голова комітету одного і другого. Отже, голосуємо, так? Займіть робочі місця. Отже, 4532 в другому читанні та в цілому прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Уважно, кожен голос. Прошу підтримати! Голосуємо.

За-201 Я поставлю на повернення, колеги. Будь ласка, займіть робочі місця. Я по фракціях прочитаю: "Блок Петра Порошенка" – 84, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 1, "Батьківщина" – 4, "Воля народу" – 6, Партія "Відродження" – 10. Зараз я поставлю… Позафракційні – 19. Зараз поставлю на повернення. Прошу приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 4532. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення. Голосуємо! Голосуємо!

Ще менше голосів, колеги. На повторне друге ви підтримаєте? На повторне друге? Ще раз поставити – так? Я поставлю ще раз, добре! Обговорення завершене. Я поставлю ще раз на повернення… На повторне друге підтримується – так? Колеги, повторне друге. Давайте, наступна за Регламентом пропозиція, і я ставлю її на голосування. Прошу підтримати проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (4532), повторне друге читання. Колеги, давайте врятуємо закон. За повторне друге читання давайте проголосуємо, давайте підтримаємо. Це – шанс на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, Давайте підтримаємо! Повторне друге – це компроміс. Давайте підтримаємо, голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, повернемося і проголосуємо. Добре? Це ж мудра пропозиція. Отже, колеги, увага! Зараз я поставлю повернення і потім – ще раз повторне друге читання. Я прошу кожного уважно голосувати. Колеги, прошу зайняти робочі місця. Перше я ставлю за повернення до проект Закону 4532, а потім поставлю на повторне друге читання. Прошу проголосувати, кожен голос, повернення до 4532. Прошу проголосувати, колеги. Голосуємо, це компромісна позиція, яка об'єднає зал. Підтримуємо, прошу голосувати повернення, а потім – комітет. За-230 Повернулися. Тепер я ставлю проект Закону 4532 направити в комітет на повторне друге читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, кожен голос, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо.

Заболотному від комітету 30 секунд. Будь ласка, займіть робочі місця. Будь ласка, Заболотний. Шановні колеги, в чому справа, дивіться, про що цей закон. По-перше, нам треба проголосувати, тому що раніше встановлювали мінімальну ціну на цукор і на буряки. І коли Кабінет Міністрів приймав таку постанову, наприклад, кілограм буряків там стоїть стільки-то, а цукру – 10 гривень, а ринку ціна – тільки 8 гривень, тоді нас штрафували на 100 відсотків недобраної ціни і ще 100 відсотків – штраф за перевищення. І нульова ставка на обладнання. От все, що в цьому законі. Він не потрібен нам. Нам його терміново проголосувати, бо входимо в новий бурякосезон. Що ми робимо? Для чого ми відправляємо його? Кому що ми робимо кращого? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. У нас станом на зараз є дві альтернативи.

Отже, колеги, зараз повернення, а потім повторне друге. Давайте, це буде мудро, щоб ми ще один закон прийняли, бо інакше не встигнемо, колеги. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону 4532, а потім поставлю в комітет на повторне друге. Якщо ми зараз це не підтримаємо, закон буде відхилений. І тому прошу, перше голосування – повернення до проекту Закону 4532. Прошу проголосувати. Кожен голос! Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Колеги, уважно голосуємо. За-219 Ще раз поставлю. Дивіться, колеги, я звертаюся до всіх прихильників закону, якщо зараз ми не повернемося, законопроект буде просто відхилений. Просто буде відхилений. Тому не бавтесь під час голосування, бо я бачу голоси то додаються, то віднімаються. Зараз у нас є найкращий шанс, щоб зберегти законопроект, повернутись і проголосувати в комітет на повторне друге читання. Тому я прошу кожного зайняти робочі місця, нам не вистачає буквально кілька голосів. Будь ласка, займіть робочі місця. Займіть робочі місця, будь ласка. Готові, так? Колеги, нам бракує 1-2 голоси. З лож, я прошу, поверніться в зал, щоб ми не втратили законопроект. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 4532, а потім його поставлю в комітет на доопрацювання. Кожен голос, прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення. Прошу підтримати, голосуємо,

Отже, ми повернулись. Тепер я ставлю проект Закону 4532 в комітет на доопрацювання до другого читання. Колеги, підтримайте, щоб він не був втрачений. Будь ласка, кожен голос, голосуємо в комітет на доопрацювання. Голосуємо, прошу підтримати. Кожен голос, уважно голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. За-231 Рішення прийняте. Тепер я пораджусь. У нас є наступний проект Закону 6673. Чи ми встигнемо в нього ввійти і розглянути? Встигнемо, так? Отже, колеги, там всього кілька правок. Колеги, я питаю у всіх відповідально. Тут є всього кілька правок. А чому виходите з залу? Ви вернетесь, так? Отже, колеги, я ставлю на рейтингове голосування на предмет підтримки проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур (6673), рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо,

За-167 Ми зараз, якщо ввійдемо, люди розійшлись, ми просто його не приймемо, колеги. Я хочу надати зараз одну хвилину для оголошення Першому заступнику Голови Верховної Ради України ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, до президії надійшла заява від народного депутата Давиденка, що його картка не спрацювала під час голосування за законопроект 6490-д і, що він просить врахувати його голос "за" цей законопроект. Дякую. Дуже вам дякую. Таким чином, колеги, ми пройшли ще неповністю аграрний блок, в нас ще залишається три питання аграрного блоку. тому я прошу усіх після перерви прибути в зал о 14 годині… о 16 годині для продовження нашої роботи і розгляду аграрного блоку питань. А зараз я оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради України закритим. І о 16 годині запрошую усіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую.